Sukladno članku 195. poslovnika 21 zastupnik podnio je Interpelaciju. Vlada je dostavila izvješće. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Uz ovu Interpelaciju imamo još i Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije, ali budući da je Interpelacija specifičan jedan institut parlamentarne demokracije nije moguće spojiti objedinjenu raspravu, iako bi bilo to organski najuputnije. Predstavnik predlagatelja, predstavnica, potpredsjednica poštovana zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala vam

dvije stvari. Prvo je zaključak koji je ovaj Parlament donio o nužnosti izvještavanja Sabora o korištenju predpristupnih fondova, projektima vezanim za sredstva iz predpristupnih fondova kojim se Vlada obvezala izvještavati Parlament šestomjesečno. I drugi je činjenica da su pripreme za mogućnost korištenja sredstva iz predpristupnih, a kasnije i konvergencijskih fondova u Hrvatskoj de facto nepoznate ovom Saboru ovdje nisu podnošeni izvještaji. Mi znamo što iz novina, što sporadično iz zakona koji se ovdje donose što se koristi ili za pojedine projekt. Međutim Saboru nije poznata niti je izvješten o korištenju do sada upotrijebljenom novcu, do sada povučenom novcu. uglavnom zaključak koji je donesen u Parlamentu se nije ispoštovao. Zbog toga ova grupa zastupnika iz HNS-a i SDP-a smatraju da je potrebno otvoriti raspravu o radu Vlade na području korištenja predpristupnih fondova, obzirom da se predpristupni fondovi Europske unije ne koriste kao i temeljem činjenice da Vlada Republike Hrvatske nije provela zaključak koji sam uvodno citirala. Zaključak je sam donesen 6. listopada 2005. godine. I temeljem tog zaključka do sada u ovom Parlamentu nije podnesen niti jedan izvještaj o korištenju predpristupnih fondova. Zastupnici traže da Vlada Republike Hrvatske u svojem očitovanje, u Interpelaciji podnese cjelovito izvješće o korištenju predpristupnih fondova Europske unije sa posebnim osvrtom na planirane, a neiskorištene programe, povučena, a neiskorištena sredstva, te moguće prijevare i nepravilnosti u postupku korištenja fondova za razdoblje od 22. prosinca 2003. do 23. veljače 2007. godine. Samo da podsjetim Vlada Republike Hrvatske 13. veljače 2003. godine sklopila je Memorandum o suglasnosti o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje. To je naime institucija koja se treba baviti i korištenjem fondova, pripremom, odnosno evaluiranjem projekata. Europska komisija je 6. listopada 2004. godine usvojila predpristupnu strategiju našu. I predpristupnom strategijom je predviđeno da će Republika Hrvatska u razdoblju 2005.-2006. koristiti sredstva pomoći iz sva tri fonda, dakle za strukturalnu prilagodbu, za infrastrukturu i poljoprivredu u ukupnom iznosu kao što u ovoj Interpelaciji piše od 245 milijuna eura. Kao što znamo i saznali smo iz odgovora Vlade tome je dodato 7 milijuna pa je to sada 252 milijuna eura. Upravo u skladu s tim Parlament je donio 6. listopada 2005. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije i paralelno sa tom odlukom, odnosno potvrđivanjem tog memoranduma donio je i zaključak koji sam citirala na početku, zaključak koji kaže da će Vlada Republike Hrvatske svakih 6 mjeseci Hrvatskom saboru podnositi cjelovito izvješće o korištenju predpristupnih fondova Europske unije sa posebnim osvrtom na one momente koje sam ovdje spominjala. E sada što se tu dogodilo? Zaključak o obaveznom šestomjesečnom izvještavanju Hrvatskog sabora Vlada Republike Hrvatske nije ispoštovala. Mi do sada nismo dobili niti jedno izvješće. I sada nakon ove Interpelacije, nakon što je ona stavljena na dnevni red stiglo je izvješće. Dobili smo odgovor Vlade, odnosno mišljenje Vlade o ovoj Interpelaciji u kojoj spominje tri točke, ja ću se kratko na njih ovdje osvrnuti. Prva je Sabor je znao jer je donosio zakone vezane uz pojedine projekte u odgovoru Vlade na stranici 4. Jedan od glavnih razloga zašto je donesen zaključak da se Parlamentu podnosi izvješće o korištenju predpristupnih fondova je upravo to da zastupnici i javnost ne nagađaju, pogađaju, pokušaju rekonstruirati iz eventualnih zakona i odluka koje je Parlament donosi u različito vrijeme kako se i na što koriste predpristupni fondovi. Upravo zato da ne bi nagađali i pogađali iz drugih aktivnosti Sabora, nego da bi na jednom mjestu imali jasnu sliku koliko novaca … i za šta su oni upotrijebljeni i kakvi su rezultati smo tražili i zbog tog razloga je Parlament donio ovaj zaključak. Dakle ovaj argument je nezadovoljavajući i potpuno promašen. Drugi naglasak u ovom odgovoru Vlade je da Vlada nije imala o čemu do sada izvijestiti zbog toga što se ništa nije događalo. To je čak i iz samog odgovora Vlade vidljivo da nije istina, jer prvo kaže ništa se nije događalo do konca ili druge polovice 2006. da bi se onda s druge strane u popisu onih zakona i zaključaka koje je Parlament donosio i iz kojih bi mi morali znati zapravo kako se fondovi koriste, vidi da su neki od tih projekata odnosno odluke o njima donesene u proljeće 2006. godine, dakle čak i o samim projektima se imalo što izvijestiti izvijestiti nakon prvih šest mjeseci 2006. a da ne kažem naravno da i cijeli proces akreditiranja naše agencije je nešto što je od interesa za Sabor i o čemu se ima šta izvijestiti. Dakle činjenica da su neki projekti počeli koncem 2006. ne eliminira one koji su počeli početkom ili u proljeće 2006., a naročito ne eliminira činjenicu da su planirana sredstva za PHARE 2005., za ISPA-u 2005./2006. i za SAPARD 2006. Dakle sama činjenica da su planirana sredstva iz ta tri fonda i da se u Vladinom mišljenju navodi da su odobreni i projekti, pitamo ovdje što je s tim izvješćem sredinom 2006. kako je utrošen novac, kako je planiran novac i kako nije bilo projekata do konca 2006. kao što se u Vladinom izvješću govori usprkos činjenici da ono samo svjedoči da je bilo projekata u prvoj polovici 2006. I treća točka jedan moment koji zabrinjava u Vladinom odgovoru na ovu interpelaciju je da jedino što se može jasno vidjeti što je napravljeno u ovom razdoblju je da su na razini centralne države za potrebe administriranja projekata i suradnje sa europskim fondovima zaposlena još 293 čovjeka dodatno. Dakle uz ono što je ljudi na tim poslovima već bilo, od 2004. do 2006. zaposlena su još 293 čovjeka i u ovom trenutku na poslovima suradnje sa fondovima u centralnoj državi, dakle ne decentralizirano, ne po županijama što bi imalo svoju logiku nego u centralnoj državi u ovom trenutku radi 513 ljudi. Od tih 513 ljudi mi dok ova interpelacija nije došla na dnevni red, nismo dobili ni jedne riječi izvještaja što rade, za koliko novaca rade, za koga rade, protiv čega rade i šta će raditi u budućnosti. Za usporedbu u Sloveniji na tim poslovima radi 50 ljudi u centralnoj državi. Druga je stvar regionalnoj, centralnoj državi 50 ljudi. Da podsjetim u kakvoj se trenutačno situaciji nalazimo. 2005./2006. za Hrvatsku je određeno, odnosno mogla je ukupno povući iz europskim fondova 252 milijuna eura. Od toga je po onome što se može rekonstruirati centralna država do sada, dakle do onog što sad se može vidjeti, iskoristila 24% ili negdje oko 70 milijuna eura. Za projekte na lokalnoj razini to mislim da je naročito zanimljivo, dakle za lokalne i regionalnu razinu projekta lokalne i regionalne razine spušteno je ukupno 3,18% od tih novaca, dakle 8 milijuna eura. Ukupno do sada po ovim podacima nije povućeno od sume koja je bila na raspolaganju 172 milijuna eura. Dakle tih 70 na razini države i 8 na lokalnoj i županijskoj razini ostavilo je u fondovima sredstava koja su namijenjena Hrvatskoj ako naravno ih je u stanju iskoristiti, 172 milijuna eura. Zašto? Kako? Što je s tim? Molimo da nam se na to odgovori. Dodatni problem ili otežavajuća okolnost u ovom slučaju je da istovremeno za to razdoblje delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj pozitivno ocijenila i prihvatila 250 projekata s lokalne razine. Dakle ne radi se o tome da nije bilo projekata koji bi oni htjeli financirati. Oni su pozitivno vrednovali 250 projekata s lokalne razine. Međutim zbog sporosti, neučinkovitosti i nebrige centralne vlasti, te potpune centralizacije odlučivanja novac koji je bio na raspolaganju nije povučen. Mislim da nam to najozbiljnije ukazuje na neodrživost ove vrste stroge centralizacije. Jer ako ljudi na lokalnoj i županijskoj razini imaju 250 projekata za kojeg europska komisija u Hrvatskoj kaže ljudi to se da financirati, mi imamo 172 milijuna eura koje nismo povukli i ništa. Dakle nema, ne iskoristi se nešto što možemo povući za što imamo projekte što je pozitivno ocijenjeno, onda očito nešto s tim modelom i s tim sustavom ne valja. Iskorištenost europskih fondova u drugim zemljama koja se također spominje u odgovoru Vlade, da samo kratko podsjetim je sljedeća. Imam ovdje podatke, Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Na razini onoga što su ugovorili i potpisali postotak iskorištenosti se kreće od 85,9, dakle 86 u grubo posto onog što su mogli iskoristiti, to su Litvanci, do najmanje što su iskoristili Rumunji 66,6% od onog što su mogli, to su potpisali. Od onog što su stvarno izvijestili da su iskoristili, dakle uzeli novce, potpisali ugovore, ali i stvarno realizirali tu su najbolju realizaciju imali Mađari 73,15% od onog što su mogli, a najslabiju Rumunji 57,11%. Dakle, istina je i druge zemlje nisu iskoristile 100% onih, ovo je samo npr. u novaca iz PHARE programa, nisu iskoristile ono što, sve što su mogle, to je za očekivati. Međutim, naša iskorištenost za sada iz ovih podataka koje imamo je 32%. E toliko nitko nije malo iskoristio. Dakle, ne traži se 100%, ali traži se ljudi nešto što bi odgovaralo barem koliko toliko interesima projekata i ove zemlje. Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje koja je uspostavljena odgovorna je za provođenje natječaja. Očito je da je sustav spor i neefikasan, vrijeme potrebno od prijave do potpisivanja ugovora u organizaciji ove administracije je između 9 i 12 mjeseci. E sad ja mislim da je to dovoljno samo po sebi govori o čemu se ovdje radi. Ja podvlačim da se ti novci ne mogu prebacivati, ne mogu koristiti izvan financijskog razdoblja ili proračunskog razdoblja, dakle neće se nigdje prenositi. Ono što iskoristimo smo iskoristili. Primjerice postoji jedan fond koji uopće nismo takli zbog neefikasnosti iako smo platili članarinu za 2006. godinu. To je Fond Marco Polo iz kojeg se financiraju programi za prebacivanje transporta sa cestovnog na neki drugi oblik, na brodove, željeznicu itd. Mi smo dakle platili članarinu za 2006. da bi prebacili, da bi mogli koristiti, povlačim, novce iz fonda za projekte koji prebacuju promet sa cesta na druge oblike, ali nismo povukli ništa. Dakle, novce smo poslali, a od toga nismo imali nikakve koristi jer nismo kroz Marco Polo kandidirali ništa zato jer na Saboru nije data na ratifikaciju, dakle na ratifikaciju u Sabor nije došao ugovor sa Fondom Marco Polo. Što je, mislim da ne upotrijebim goru riječ sigurno nebriga. Tako je novac koji je plaćen za članarinu za 2006. bačen kroz prozor. Poučeni tim primjerom za 2007. za svaki slučaj nismo ni platili članarinu, tako da ne bi imali nikakvih problema da bi morali pisati neke projekte ili nešto ratificirati, a ako uspijemo ratificirati to u Saboru, ako nam dođe, mi ratificiramo, možda ćemo nešto od 2008. Ako ovako nastavimo ljudi može nam se dogoditi da nakon ulaska u Europsku uniju budemo u poziciji da mi više plaćamo Uniji, nego što koristimo sredstava koja su u Uniji određena za potencijalno ih može iskoristiti Hrvatska, kao što je poznato nitko nam ta sredstva neće dati i poslati novac iz fondova, nama nitko neće poslati novac iz fondova, ovisi o efikasnosti naše administracije i s druge strane kvaliteti projekata. Sama činjenica da je 250 projekata sa lokalne i županijske razine odobreno govori da nije takav strašan problem da ljudi napišu kvalitetne projekte, još kad bi im se malo pomoglo vjerojatno bi ih bilo i više, ali sporost administracije, a moram reći i netransparentnost jer sama činjenica da mi moramo interpelacijom dobiti na dnevni red izvještaj šta se radi sa tih 252 milijuna eura i gdje je to i za što se upotrijebilo govori nešto o transparentnosti, odnosno netransparentnosti samog procesa. Osim toga mogućnost korištenja novca iz europskih fondova zahtijeva jedan sasvim drugačiji odnos prema proračunu nego što smo imali do sada. Mi na državnoj, a naročito na županijskoj i lokalnoj razini nismo de facto osposobljeni za korištenje fondova, mi ono što nas čeka i svi smo bili zadovoljni kad smo vidjeli da je spomenuta 2009. u rezoluciji, odnosno izvješću jučer u Parlamentu za koji smo se svi založili da tako bude može nam se dogoditi da mi naprosto, naša prepreka ne bude to što Europa ima primjedbi, nego što mi nismo u stanju odraditi ono što nam je potrebno da bi taj cijeli proces uključenja u Uniju imao za nas nekog smisla i koristi. kao članica imati otprilike određenih 900 milijuna eura iz fondova koje ćemo moći koristiti kad postanemo članicom. To su svi fondovi koje, gdje financiranje projekata zahtijeva između 25 i 50% učešća s naše strane, dakle sa strane zemlje članice gdje je neki prosjek 33, 35%. To znači da bi povukli 900 milijuna eura nama bi trebalo u pratećim fondovima ili matching founds, pratećim fondovima u Hrvatskoj bi nam trebalo između 300 i 450 milijona eura, ovisno o tome koliko planiramo povući i za šta se smatramo sposobnim. To u ovom trenutku uopće nije niti u zvijezdama naznaka da bi mi sada za projekte koji su pokriveni sa mogućnošću mogućnošću financiranja iz Europske unije da bi sredstva umjesto u te projekte stavljali, odnosno plasirali u posebne prateće fondove kako bi mogli na razini države pratiti projekte i financije koje dobivamo iz Europske unije, ali isto tako važno na razini županija i gradova. U ovom trenutku proračuni na razini županija i gradova ukupni su otprilike dovoljni za jedan ili dva osrednja projekta za koje bi mogli dobiti recimo 2/3 novaca iz, ili čak ¾ u nekim slučajevima novaca iz Naša situacija na koju smo donekle također htjeli ukazati ovom interpelacijom, a to je potpuna indolencija što se Sabora tiče i javnosti u izvještavanju o korištenju sredstava europskih fondova. Ali i inače u izvještavanju o korištenju sredstava iz proračuna ta situacija, je dodatno teška ako ili ozbiljna ako hoćete, ako pogledamo svjetsko istraživanje transparentnosti proračuna koje je u Hrvatskoj proveo Institut za javne financije koje ocjenjuje ukupnu transparentnost trošenja proračuna. Dakle, donošenja i trošenja proračuna koristi se 6 pokazatelja procjenjuje ukupnu transparentnost, dakle upoznatost javnosti kroz Parlament sa time kako se donosi i zašto se planira i kako se troši proračun. Od mogućih 100% Hrvatska ima 42% što znači da su javnosti dostupne neke informacije po njihovoj klasifikaciji. Međutim, kad dođemo do stavke informacije o trošenju državnog proračuna na temelju polugodišnjih izvještaja, drugim riječima na temelju polugodišnjih izvještaja koliko javnost zna o tome kako se proračun trošio, koliko je informirana, da li se potrošilo za ono što je planirano, naša ocjena je od 100% nula. Dakle, nepostojeća ili totalna netransparentnost. U takvim uvjetima činjenica da mi ne znamo što se dogodilo sa 252 milijuna, a potpuno ne znamo što se dogodilo sa onih 178 ili koliko nam je ostalo, je dodatno zabrinjavajuća. E sad, mi smo i u ovom Saboru i u različitim tijelima Vlade i u javnosti i na različitim instancama stalno raspravljamo o tome zašto nama pada podrška javnosti o ulasku Hrvatske u Europsku različiti faktori na to utječu, kako bi mi trebali organizirati različite medijske kampanje, kako bi trebali javnosti predočiti šta je Europska unija, kako bi ju trebali upoznati s time što je A kad dođe do teme i onoga što je javnosti potpuno jasno i nema ni jednog čovjeka koji u Hrvatskoj to ne bi razumio, a to je, ovu ovdje mljekarsku farmu ne bi imali da nismo dobili novac iz europskih fondova. Ovu ovdje školu ili vrtiće ne bi imali i ne bi si mogli priuštiti da nismo dobili novac iz europskih fondova. Dakle, nešto što je potpuno jasno, transparentno, vidljivo, opipljivo. I što više od svake medijske kampanje i svake velike pompe i produciranja doprinosi razumijevanju koje su potencijalne prednosti za hrvatske građane iz članstva u Europskoj uniji i iz samog procesa približavanja Europskoj uniji. Tu smo potpuno zakazali. Dakle, tu ne koristimo ništa od toga, ne pokazujemo ništa i još ne iskoristimo 170 i nešto milijuna eura koje nam stoje na raspolaganju. Iz situacije nastale oko potpune netransparentnosti i samovoljnog određivanja statističkih regija koje su temelj za određivanje i financiranje iz europskih fondova vidi se dodatno ozbiljnost ovog problema. Zato su zastupnici koji su podnijeli ovu interpelaciju u njoj tražili i traže da Sabor donese sljedeće zaključke. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru podnese naredno cjelovito izvješće o korištenju predpristupnih fondova s posebnim osvrtom na planirana a neiskorištene programe, povučena a neiskorištena sredstva te moguće prijevare i nepravilnosti u postupku korištenja fondova, najkasnije do 14. srpnja 2007. odnosno završetka redovitog zasjedanja Sabora. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru podnese sljedeće cjelovito izvješće o korištenju predpristupnih fondova Europske unije s posebnim osvrtom na planirane a neiskorištene programe, povučena a neiskorištena sredstva te moguće prijevare i nepravilnosti u postupku korištenja fondova najkasnije do raspuštanja ovog saziva Sabora. Drugo. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da bez odgode utvrdi tko je odgovoran za nepodnošenje izvještaja i o tome izvijesti Hrvatski sabor. I treće. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da putem svojih tijela učini sve potrebne radnje kako bi detaljno i nedvosmisleno upoznala pravne osobe i građane u Republici Hrvatskoj s mogućnostima financiranja iz predpristupnih fondova unije, olakšala im korištenje fondova i pružila prijeko potrebnu stručnu pomoć u postupku izrade projekata za korištenje i financiranje iz predpristupnih fondova Europske unije. Predlažemo temeljem onoga što je ovdje izneseno i temeljem vlastitog iskustva svih članova Parlamenta a i svih građana ove zemlje da usprkos zaključku Sabora vam se nije ispoštovao i do sada nismo dobili niti jedan izvještaj, dakle one polugodišnje izvještaje o korištenju fondova nismo dobili. A koliko se da razabrati, od onog što smo mogli iskoristiti, od tih novaca nismo iskoristili preko 170 milijuna. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa nažalost, ispravit ću naravno netočne navode ali, nažalost može se vidjeti da je potpuno nepoznavanje činjenica i dovelo do ove interpelacije. Kolegice Pusić! Kao prvo kad govorite o izvješću onda može se govoriti jedino o izvješću Cards 2003. čije je ugovaranje završilo tek u srpnju 2006. godine. To ste mogli vidjeti i iz izvješća Vlade. I onog dana kad smo raspravljali o tome na Hrvatskom saboru. Druga stvar, netočno je da nismo osposobljeni. Treće, kad govorimo o netransparentnosti, podatak o netransparentnosti se odnosio na 2003. godinu kad ste vi bili na vlasti. Nakon toga je on popravljen. …/Upadica se ne čuje./… Trebali ste pročitati podatke. Dakle, kad govorimo CARDS 2003. traje do 31. prosinca 2009. godine. Prema tome, povukli smo 97,7% je povučeno sredstava odnosno ugovoreno. Prema tome, nemojte govoriti o neiskorištenim sredstvima na način kad ne znate činjenice.

poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zastupnici. Vlada u cijelosti odbacuje spomenutu interpelaciju i odbacuje sve tvrdnje iznesene u interpelaciji stoga jer je povlačenje sredstava iz fondova Europske unije u smislu kako je to Sabor tražio svojim zaključkom, dakle u smislu povlačenja isplata i mogućih nepravilnosti nastupilo u drugoj polovini 2006. godine zato jer se korištenje sa posebnim naglaskom na planirane i neiskorištene programe povučena neiskorištena sredstva te eventualne prijevare i nepravilnosti može i o njemu se može govoriti tek po isteku roka za sklapanje ugovora o izvođenju radova i usluga. A prvi takav rok za sklapanje ugovora za projekte financirane iz programa CARDS 2003. istekao je 6. lipnja 2006. nakon čega je i stvarno započeo tijek sredstava iz proračuna unije u proračun Republike Hrvatske i u skladu s tim Ministarstvo financija je sačinilo izvješće koje je dostavljeno Saboru i raspravljat će se u slijedećoj točci. Rok za ugovaranje projekata iz programa PHARE 2005. ističe 30. studenog ove godine, PHARE 2006. 30. studenog iduće godine a rok za ugovaranje programa ISPA ovisi pojedinačno o projektu i prvi ovakav nastupa 12. prosinca ove godine. Vlada odbacuje sve navode iz interpelacije jer su državne institucije bile dužne ispuniti niz preduvjeta za samostalno upravljanje predpristupnim fondovima što je uspješno učinjeno i učinjeno je u vrlo kratkim rokovima. Stoga da bi se i raspravljalo o ovoj temi potrebno je ustvari voditi računa i o procesu koji je potrebno ispuniti da tijek financijskih sredstava može početi. To što je Europska donijela donijela odluku nakon usvajanja kandidature i kandidatskog statusa Republike Hrvatske o tome da ona ima pravo koristiti predpristupne fondove je jedna stvar a nakon toga je uslijedio proces dugotrajnih priprema pod nadzorom i temeljem uredaba Europske komisije da bi se ustvari došlo do tijeka novca. Odluka Europske komisije o dodjeljivanju sredstava kako za predpristupne fondove tako i za IPA-u a tako će biti u strukturnim fondovima ne poklapa se i ne korespondira sa trenutkom u kojem se taj novac efektivno može početi početi trošiti. Ovakvih uvjeta i dozvolite mi stoga da ukažem na to što je i koji su to sve bili preduvjeti bili ispunjeni da bi se ovog spomenutog 6. lipnja 2006. mogli ustvari zaključiti ugovori. Prvo, potrebno je bilo ishoditi odobrenje komisije za projekte koji će se financirati iz predpristupnih programa. Programi PHARE i ISPA zahtijevaju da državna tijela, ne netko drugi nego državna tijela predstavljena odgovarajućom državnom institucijom što je do proljeća prošle godine bilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija a nakon toga Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova pripreme projekte i dostave te projekte komisiji i ishode odobrenje. Dakle, ne regionalna tijela, ne netko proizvoljan, ne onaj tko nama odgovara nego državna tijela predstavnik Republike Hrvatske. Temeljem ovih odobrenja komisije sklopljeni su financijski sporazumi. Svi ovi financijski sporazumi potvrđeni su u Saboru zakonima o potvrđivanju. To nisu sporadične informacije. Ako mogu kazati teško mi je prihvatiti da se kaže kako su kroz zakone o potvrđivanju dostavljene sporadične informacije. Zakoni o potvrđivanju sadrže sve financijske memorandume, u njima su svi projekti, u njima su detalji projekata čemu su namijenjeni, kome su namijenjeni, koliko košta, koliko je kofinanciranje. I upravo zbog kvalitete i pripremljenosti tih projekata komisija je i povećala sredstva iz predpristupnih fondova sa spomenutih 245 na 252 milijuna kuna. Paralelno s time odvijao se proces akreditacije. Dio toga procesa akreditacije bilo je i potvrđivanje Memoranduma o osnivanju nacionalnog fonda kojom prilikom je donesen zaključak Sabora u kojem su se tražile informacije o povlačenjima, plaćanjima, nepravilnosti i Akreditacija je proces koji zahtijeva da državna tijela osnuju odjele, zaposle ljude, načine priručnike temeljene na uredbama Europske komisije kroz koje će se odredbe uredaba prenijeti u u postupanje naših državnih tijela da nauče to postupanje, da pokažu svoje znanje pred revizorima privatnog sektora koje je u svibnju 2005. angažiralo Ministarstvo financija. Nakon što je dobivena pozitivna ocjena revizora privatnog sektora da su svi ovi poslovi učinjeni na način i u skladu sa uredbama komisije zatražena je akreditacija u srpnju 2005. Pripreme za akreditaciju počele su po dobivanju sredstava negdje u studenom 2004. kada je Vlada donijela akcijski plan. Zahtjev za akreditaciju podnesen je za PHARE i ISPA-u 2005. a komisija je akreditaciju odobrila u veljači 2006. koristila je tih sedam mjeseci od podnošenja zahtjeva za akreditaciju do odluke kako bi provjerila da su svi naučili raditi pravilno i da li znaju što ustvari treba raditi. Teško da se tu može govoriti o nebrizi i nesposobnosti. Konačno, kad je dobivena akreditacija onda je Europska komisija akreditaciju definirala i kao preduvjet za prijenos upravljanja projektima iz CARDS-a 2003. i 2004. sa delegacije u Zagrebu na Ministarstvo financija središnju jedinicu za financiranje i ugovaranje jer program CARDS je program koji se provodi na dva načina. Rane godine 2001. i 2002. i dio 2003. provodila je centralizirano delegacija. Tijekom prve polovine prošle godine projekti, ugovori na pola napravljene projektne dokumentacije su po određenoj proceduri prenesene na Ministarstvo financija i Ministarstvo financija je unatoč tome poslu prijenosa uspješno dovršila proces ugovaranja za CARDS o čemu će se govoriti u slijedećoj točci. Iz svega navedenog razvidno je sredinom 2006. počeo teći ovaj prvi šestomjesečni rok za koji je moguće Saboru dostaviti informacije tražene u spomenutom zaključku. Međutim dozvolite mi da komentiram i nekoliko potpuno netočnih i nepreciznih navoda iz same interpelacije. Da Vlada nije Saboru podnijela ni jednu stranicu izvješća osim financijskih memoranduma i zakona koje sam spominjala. U Saboru je 18. svibnja 2006. usvojen Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica. Ovaj Zakon je temeljito raspravljen u Saboru, a on u suštini predstavlja daljnju razradu memoranduma o osnivanju nacionalnog fonda iako međunarodni ugovori ne zahtijevaju zakone o njihovom provođenju u našem pravnom sustavu. Iako se međunarodni ugovori direktno primjenjuju ovim je zakonom još dodatno definirana, osnažena i utvrđena i prava i obveze, odgovornosti osoba i institucija koje rade u ovome, koje rade u ovome sustavu. Teško da se onda možemo složiti sa tvrdnjom u interpelaciji da Vlada nije podnijela niti jednu stranicu. Ujedno Vlada radi na jačanju i to sustavno. I izgradnji sustava za upravljanje fondova i to čini jedan od njezinih najznačajnijih prioriteta. Osim prethodno navedenog zakona što nisu imale sve zemlje, ali Hrvatska se je odlučila da će … /Govornica se ne razumije./ … zakonom još dodatno definirati ovaj sustav, prava i obveze osoba i institucija. Povećan je broj osoba koje rade na ovim projektima. Ne bih to shvatila kao slabost. Povećan broj osoba rezultat je potrebe da se ovi poslovi provedu na način kao što je propisano uredbama. Ponavljam još jednom. Predpristupni programi «PHARE» sljedeći predpristupni program «IPA» isto kao i strukturni fondovi provode se direktnom primjenom uredaba Europske komisije. Ne provode se po našim propisima i i stoga ovaj broj ljudi reflektira i porast broja ljudi u središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje kojih je bilo 7. 7 ljudi ne može pregledati svu natječajnu dokumentaciju za više od 140 projekata o kojima se radi. dio kojih je u natječajnom postupku, a dio kojih će doći u natječajni postupak. Osnovana je «SAPHARD» agencija. U «SAPHARD» agenciji nema prevelike i gotovo nikakve fleksibilnosti jer ona jednostavno mora biti organizirana na način kako to zahtijeva zajednička poljoprivredna politika. Jer tome služi «SAPHARD» agencija. Stoga je broj osoba zaposlenih u «SAPHARD» agenciji i u upravi za, koja je upravno tijelo za krajem prošle godine iznosio 80. Netočno je stoga tvrditi da druge zemlje obavljaju ove poslove sa vrlo malim brojem ljudi zato jer će ubuduće broj ljudi koji rade na ovim poslovima ustvari trebati još dodatno povećati kako na središnjoj razini tako i na lokalnoj razini. Program «CARDS» ugovoren je u iznosu od 98,4% sredstava tako da ponavljam ovaj navod o nebrizi, o, ne može, ne bih se mogla složiti u ime Vlade sa tim. Nadalje u tekstu interpelacije navodi se kako Vlada nema namjeru približiti građanima sustav fondova niti im pomoći u pripremi kvalitetnih projekata. U cijelosti, a posebno odbacujem navod u kojem se kaže da se dovodi u sumnju transparentnost cijelog postupka jer svaki korak u postupku ugovaranja popraćen je detaljnom procedurom i dokumentacijom. Sve osobe, sva tijela i sve institucije koje rade u ovom sustavu rade po priručnicima koje su navedeni u obrazloženju interpelacije, njih ukupno 11. kojem se, koji se poduzima u ovim poslovima provjerava se od strane delegacije Europske komisije. I cjelokupan je sustav kontinuirano pod nadzorom revizora Europske komisije. Njihova posljednja posjeta dogodila se tijekom protekla dva mjeseca. Dakle ne može se govoriti o netransparentnosti jer to je jedan od segmenata državne administracije koji je kontinuirano pod lupom. osim što za to postoje propisane procedure postoji i «e-mail» adresa «nepravilnosti.EU@mfin.hr» u kojoj svaka osoba, to je pitanje sposobnosti da svaka osoba može koja smatra i uoči nepravilnost tu nepravilnost ujedno i na ovu e-mail adresu prijaviti i dužnosnik … Gospođo potpredsjednice ja se ispričavam, ali dozvolite mi da ovo izrečem do kraja. Pitanje ove e-mail adrese nije pitanje nečije šale nego je pitanje i zahtjeva i zahtjevane procedure da bi svaka osoba koja radi u ovom sustavu osim što zna koji su dužnosnici u Ministarstvu zaduženi za nepravilnosti kojima to može osobno prijaviti, mogla i anonimno bilo kakvu nepravilnost koju vidi prijaviti dužnosniku za nepravilnosti odnosno nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje koji je državni tajnik u Ministarstvu financija. I konačno nikako ne stoji tvrdnja da Vlada nema namjeru približiti fondove hrvatskim građanima. programa i edukacije održano je više od 300 različitih seminara na kojima je sudjelovalo više od 5000 polaznika iz tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave, vladinih, nevladinih organizacija, obrtničkih i gospodarskih komora. Samo u protekla 4 mjeseca organizirano je više od 30 radionica i seminara a u narednom periodu u suradnji s Gospodarskom komorom organiziraju se novi krugovi seminara i edukacije po županijama. Tiskano je i distribuirano mnoštvo tiskanih materijala. Dio tih materijala u obliku letaka o «PHARE-u», «ISPA-i» i «IPA-i» dostavljeni su i vama. U cilju promocije i pripreme potencijalnih korisnika za «SAPHARD» Ministarstvo poljoprivrede održalo je 31 radionicu. Hrvatska, Hrvatski zavod za poljoprivrednu i savjetodavnu službu 166 predavanja za dvjesto Mnoštvo je informacija dostupno na web sajtovima. S obzirom na sve navedeno i činjenice da je korištenje predpristupnih fondova unije u smislu tlačenja započelo u drugoj polovici 2006. o čemu je izvješće predano Saboru, Vlada poduzela brojne aktivnosti potrebne za brzu i kvalitetnu izgradnju sustava za upravljanje fondovima predlažemo da Hrvatski sabor odbije interpelaciju. Hvala lijepa. državna tajnica je između ostaloga rekla da nije točno da Sabor nije dobivao, dobio informaciju o korištenju jer je potpisivao, odnosno donosio memorandum i različite zakone. Gospođo državna tajnice mi smo donijeli zaključak, zato smo donijeli zaključak, da ne zaključujemo iz točaka dnevnog reda koje bi i bez zaključka bile na dnevnom redu. Dakle, mi ne želimo i od vas tražimo tim zaključkom da vi nas ne upućujete na točke dnevnog reda koje bi bile na dnevnom redu i ovako jer moraju biti na dnevnom redu, nego zahtijevamo da nam kažete šta radite. Dakle, nije točno da smo mi dobili i imali informaciju zato što smo donosili zakone i memorandume, nego nismo imali informaciju zato što nismo imali izvješće. Odbor za financije i državni proračun predsjednik odbora poštovani zastupnik Šime Prtenjača. Izvolite. **Prtenjača, Šime (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Evo što Odbor za financije i državni proračun kaže na ovu temu. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 70. sjednici održanoj 22. ožujka 2007. interpelaciju o radu Vlade RH na području korištenja pretpristupnih fondova Europske unije koju je predsjedniku Hrvatskog sabora predložilo 21 zastupnik Hrvatskog sabora 23. veljače 2007. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je o predmetnoj ingerpelaciji kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja ove interpelacije da je predmetna interpelacija predložena iz razloga što Vlada RH nije provela zaključak Hrvatskog sabora donesen 6. listopada 2005. uz Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju nacionalnih fondova između Vlade RH i Europske komisije. Naime, tim zaključkom obvezana je Vlada RH da svakih 6 mjeseci Hrvatskom saboru podnese cjelovito izvješće o korištenju pretpristupnih fondova Europske unije s posebnim osvrtom na planirana i neiskorištene programe, povučena neiskorištena sredstva, te moguće prijevare i nepravilnosti u postupku korištenja fondova. U predmetnoj interpelaciji predloženi su i novi zaključci od strane predlagatelja kojim se osim cjelovitog izvješća o korištenju pretpristupnih fondova Europske unije traži od Vlade RH da utvrdi odgovornost za neizvršavanje zaključaka Hrvatskog sabora, te da upozna sve pravne osobe i građane u RH sa mogućnošću financiranja i pretpristupnih fondova Europske unije i pruži im stručnu pomoć u postupku izrade projekata za korištenje financijskih sredstava iz tih fondova. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravljao je, raspolagao je sa pisanim mišljenjem, odnosno izvješćem Vlade RH na predmetnu interpelaciju u kojem Vlada RH Hrvatske u cijelosti odbacuje sve navode iz interpelacije jer se korištenje sredstava sredstava iz pretpristupnih fondova EU počelo primjenjivati u drugoj polovici 2006. Naime, rok za sklapanje ugovora za projekte financirane iz 2003. istekao je 6. lipnja 2006. nakon čega su počela pritjecati sredstva iz proračuna EU prema proračunu RH. U skladu s tim prvo izvješće na osnovu zaključka Hrvatskog sabora o 5. listopada 2005. moguće je sastaviti tek za za drugu polovicu 2006. Pored toga, Vlada RH priprema predmetno izvješće koje smo već i dobili sukladno zaključku Hrvatskog sabora. U raspravi na odboru iznijeto je i mišljenje da je Vlada RH trebala u traženom roku od 6 mjeseci od donošenja zaključka Hrvatskog sabora 6. listopada 2006. izvijestiti Hrvatski sabor o dinamici izvršavanja predmetnog zaključka. Pored toga, u raspravi je naglašeno da je pisano mišljenje Vlade RH o predmetnoj interpelaciji trebalo biti prije svega usmjereno na obrazloženje kojim bi se naznačile teškoće do kojih je došlo zbog neizvršavanja zaključaka Hrvatskog sabora posebno iz razloga što će prema informacijama predstavnika Vlade RH traženo izvješće u vrlo kratkom roku biti što je već i dostavljeno i predmet je iduće točke. Većina članova odbora poduprla je pisano mišljenje Vlade RH kojim se Hrvatskom saboru predlaže odbijanje predmetne interpelacije. Naime, u pisanom očitovanju Vlade RH istaknuto je pored ostalog da su poduzete sve aktivnosti potrebne za brzu i kvalitetnu izgradnju sustava za upravljanje i korištenje pretpristupnih fondova EU. Taj sustav korištenja pretpristupnih fondova pod kontinuiranim je nadzorom Europske komisije i delegacije Europske komisije, pa je mogućnost prijevara i nepravilnosti prilikom korištenja sredstava iz pretpristupnih fondova smanjena na najmanju moguću mjeru. Javnost se redovito informira o svim aktivnosti vezanim uz sustav upravljanja i provedbe predpristupnog programa pomoći EU. Pored toga Hrvatski sabor potvrdio je međunarodne pravne akte koji uređuju korištenje programa EU u Hrvatskoj, te je usvojio i Zakon o sustavu provedbe Europske unije, temeljem kojih su zastupnici informirani o pripremama za korištenje predpristupnih fondova. Nakon provedene rasprave za predloženu interpelaciju glasovalo je 3 člana odbora, dok je 5 članova odbora bilo protiv te interpelacije. Stoga se predlaže slijedeći zaključak. Odbija se interpelacija o radu Vlade Hrvatskog sabora na području korištenja predpristupnih fondova Europske unije koju je predložio 21 zastupnik Hrvatskog sabora. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. 6. listopada 2005. imali smo na dnevnom redu Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije. U obrazloženju toga zakona kojega je Vlada ponudila Saboru između ostalog kao osnovni ciljevi koji se žele postići njegovim donošenjem ili usvajanjem bilo je rečeno da će se uspostaviti efikasni i transparentni sustav financijskog upravljanja europskim sredstvima sukladno postojećim europskim pravilima. Zakon obuhvaća: otvaranje bankovnog računa, primanje sredstava od Europske unije i prijenos na područne provedbene agencije, uspostavu sustava praćenja i evidentiranja tih sredstava, pripremu zahtjeva za povlačenje sredstava iz Europske unije, kontrolu zahtjeva za plaćanje od provedbenih agencija, pripremu financijskih izvješća i ostalih potrebnih dokumenata sukladno zahtjevima Europske unije provedbu sustava nadzora i kontrole nad tim sredstvima, uspostavu Europskog sustava za izvješćivanje i arhiviranje dokumenata prema europskim pravilima. To su bili ciljevi kojim taj Memorandum i njegova potvrda u parlamentu trebaju rezultirati nakon usvajanja. U sklopu rasprave o tom dokumentu, jasno naglašujući da ćemo glasati za potvrdu Memoranduma klub Hrvatske narodne stranke predložio je, predstavnik Vlade prihvatio i Sabor prihvatio zaključak kojim smo Vladu Republike Hrvatske obavezali da svakih 6 mjeseci Parlamentu podnese izvješće o projektima, odobrenim sredstvima, prijavljenim projektima, povučenim sredstvima i eventualnim nezakonitostima ili propustima u korištenju tih sredstava. Dakle taj zaključak postoji i on nije sporan ni za koga osim za Vladu Republike Hrvatske. U završnom osvrtu u toj je raspravi, a prije samog glasanja Vladu je tada u Parlamentu predstavljala državna tajnica gospođa Dalić, citiram iz fonograma, rečeno je: "Prema tome, mislim da će se i u izvješću koje će se dakle u 6 mjeseci podnijeti o napretku na ovom procesu to ustvari ustvari jasno i vidjeti.". Dakle i u završnoj riječi gospođa državna tajnica ponovila je prihvaćenu obavezu da u 6 mjeseci dolazi prvo izvješće pred Parlament. 2006. bio je prvi rok za prvo izvješće. Vi se vjerojatno sjećate tada je Vlada poslala to prvo izvješće koje je otprilike izgledalo ovako i onda smo mi ovdje jedan raspravljali i prihvatili ga. Jel se sjećate toga, jel? 6.10.2006. došlo je drugo izvješće Vlade Republike Hrvatske koje pak je bilo ovakvo. I onda smo opet jedan cijeli dan u Parlamentu o njemu vodili raspravu i prihvatili ga. S obzirom da trećeg izvještaja nije bilo onda smo se odlučili za Interpelaciju jer naprosto smatramo da sadržaj ta dva izvješća nije bio zadovoljavajući. Što smo u Interpelaciji napisali, što smo Parlamentu predložili? Smatramo da postoji potreba otvaranja rasprave jer izvješća nije bilo. Izvješće nije isilovano jer je Vlada prihvatila takav zaključak. Smatramo u Interpelaciji jasno napisano da Vlada ne poštuje zaključak Parlamenta. I treće, predložili smo Vladi, predložili smo Vladi da u sklopu mišljenja o Interpelaciji podnese izvješće. Ni to Vlada nije prihvatila i u sklopu mišljenja ili izvješća o Interpelaciji odbija dati izvješće nego ga podnosi otprilike dva tjedna nakon dobivanja Interpelacije. Pogledajte točku 3. Interpelacije. Mi smo sugerirali da to prvo izvješće dođe u odgovoru Vlade na tekst Interpelacije. Čak ni to Vlada nije željela napraviti nego radi posebno izvješće. To je pravo Vlade. Međutim da li je to poštivanje zaključka Parlamenta prosudite sami. I … /Govornik se ne razumije./ … predlažemo samo tri kratke točke zaključka kojom bi Vladu obavezali da prije ljetne stanke dođe sada drugo izvješće, jer tek sad imamo prvo. I da prije raspuštanja Parlamenta i prije parlamentarnih izbora ponovo dođe sa svojim izvještajem kao svojevrsnom inventurom ovog mandata Vlade i Sabora. Vlada odbija sva tri prijedloga. Što to znači? Da i prije ljetne stanke i na kraju i prije raspuštanja ovog saziva Sabora i mandata ove Vlade neće biti završnog izvješća. Zašto? Postoje li neki razlozi zato zašto Vlada ne bi dala inventuru i prijavljenih programa, iskorištenih sredstava, napretka i koristi za Hrvatsku kojoj je taj novac koji dolazi iz Europe bio postignut. Slažem se sa gospođom državnom tajnicom da veliki broj ljudi je potrebno jer se radi o ozbiljnom poslu. Pa tih 500 i nekoliko ljudi valjda ima pravo i mogućnost da Parlamentu predstavi svoje uspjehe koje su postigli na tome. Imaju i građani Republike Hrvatske pravo na informaciju da nakon 4 godine mandata podvučemo, a podsjećam značajnu informaciju o tome koliko je materijalne, financijske koristi za Hrvatsku u procesu približavanja, a prije članstva Hrvatske u Što je Vlada napisala u svojem očitovanju? Vlada ne nalazi osnove za Interpelaciju. Pa mi smo našli osnove. Nismo ni tražili Vladu da traži osnove za Interpelaciju. Osnove za Interpelaciju smo mi našli. Vlada u cijelosti odbija sve navode iz Interpelacije. Što u Interpelaciji piše? Da je Sabor donio zaključak po kojem Vlada mora dati izvješće. Vlada kaže da odbija taj navod. Što znači da zaključka Sabora nema? Ili da nije bio rok 6 mjeseci? Jer i taj navod iz Interpelacije Vlada odbija, u cijelosti ga odbija. Dakle nije bio rok 6 mjeseci. Koji je bio rok ako nije bio 6 mjeseci? Vlada je podnijela izvješće ali ga mi nismo dobili valjda. Jer mi smo konstatirali u Interpelaciji da izvještaja nije bilo. Vlada taj navod odbija. Pretpostavljam da je Vlada dala izvješće ali nije došao na dnevni red Parlamenta. I četvrto pitanje. Da li Vlada odbijanjem ovih navoda iz Interpelacije smatra da ona ne treba poštivati zaključke Parlamenta? ako se mi pozivamo na zaključak i tražimo taj izvještaj, a Vlada veli da odbija sve navode iz Interpelacije, dakle Vlada je odbila naš navod da Vlada mora poštivati zaključke Parlamenta. Kolege ne znam zašto ste nervozni. Ja znam da vam je to neugodna tema ali budite strpljivi, doći ću do kraja i onda ćete imati mogućnosti reći sve. Ja vašu nervozu razumijem ali nemojte to javno iskazivati, nije to primjereno za članove Parlamenta, Sinoć je Europski parlament raspravljao o Hrvatskoj. Donio je, potvrdio je izvješće, rezoluciju, dao je pozitivne strane dosadašnjeg procesa, ali i nešto što bi Hrvatska u budućnosti još više, još bolje i kvalitetnije trebala raditi. Ako se dobro sjećam jednu od obaveza koju je Europsku parlament stavio, a čini mi se da ću dobro citirati, i vlasti i oporbi kažu da građanima Republike Hrvatske moramo još jasnije, još detaljnije, još sveobuhvatnije prezentirati koristi Hrvatske koje će imati u članstvu u Europskoj uniji. To piše u tom dokumentu. I svi smo sretni što je takav dokumenat jučer u Parlamentu usvojen. Ali isto ta odredba, ta preporuka, ta poruka Bruxellesa prema Hrvatskoj nam ne odgovara. Ima li boljih argumenata. Za pripremu građana koji će doći na referendum na kojem će odlučivati o ulasku Hrvatske u Europsku uniju nego ovih podataka koliko je milijuna eura došlo, dolazi ili će doći u Hrvatsku i prije no što ona postane punopravna članica Europske unije. Nije li ta informacija, nisu li ti projekti i ta korist vlasništvu građana Republike Hrvatske. Tko će pomagati da građane informiramo u toj koristi? Tko će biti taj koji na sebe sada preuzima odgovornost rizika od referenduma ako sada se tako prema njima ponašamo. Ova informacija i ovaj izvještaj nije bio tražen samo zbog nas u Parlamentu nego zbog tih građana koje stalno uvjeravamo i podsjećamo, odluku o ulasku Hrvatske u Europsku uniju neće donijeti nitko drugi nego oni, a oni, dakle vi građani ćete od toga imati koristi i njima ne bi smjelo biti sve jedno da li je Vlada povukla i da li je Hrvatska iskoristila 250 milijuna eura od mogućih ili 50 milijuna. Da li smo spremni u trenutku ulaska Hrvatske u Europsku uniju koristiti i strukturalne fondova ne pretpristupne nego strukturalne? Da li smo sve odluke u ovoj državi donijeli tako da Hrvatska bude u mogućnosti maksimalno koristiti te fondove, jer sada otprilike imamo i rok ulaska, znamo i puno toga smo i naučili. Vladi je bitno da odbija sve navode iz interpelacije, da ne prihvati nikakvu novu obavezu naročito na kraju mandata da da završno izvješće samo zato što ti zahtjevi dolaze iz oporbenih redova. To ne mogu razumijeti. I ove rasprave ne bi bilo da je izvještaj došao. Zar se u prvom izvještaju nije mogao dati pregled aktivnosti koje su se učinile, napravile i u pripremnoj fazi do osnivanja svih ovih službi državnih koje su u toj funkciji bili pripremljeni. Zar se u drugom izvješću nije mogao dati pregled projekata koji su kandidirani ako još nisu verificirani i odobreni od strane Europe? Ne. Trebalo je doći do interpelacije, trebalo je zahtijevati i napraviti očito i ovaj potez da bi to izvješće konačno došlo, a sama činjenica da je Vlada ipak shvatila da je pogriješila je to što su konačno dali izvještaj. O sadržaju neću sada raspravljati to je druga točka, ali sada su dali izvješće. Pa kako to da dva tjedna prije toga odbija bilo kakvu potrebu izvještavanja, a onda ipak daje izvješće. To je sigurni dokaz, a to će i građani shvatiti da je Vlada pogriješila ovakvim postupanjem. Da Vlada ne poštuje Parlament niti njegove odluke, a građani svoje mišljenje o takvoj Vladi jako brzo stvore. Hvala lijepa. kao što je on rekao, a to ja ispravljam kao netočan navod. Vlada ne poštuje zaključke Sabora zato što nije dala pregled aktivnosti, što nije dala pregled projekata itd. Međutim da je pročitao podnositelj interpelacije i kolega Lesar odluku Sabora, onda bi vidio da takve riječi uopće u toj odluci nema. Ne traži se u odluci Sabora pregled projekata, pregled aktivnosti nego se izrijekom traži korištenje predpristupnih fondova još nije počelo osim u CARDS programu, iza njega Vlada donosi izvješće o korištenju. Osvrt na planirana, a neiskorištena sredstva, nije ih bilo do CARDS programa kojeg Vlada sada podnosi ovom Povučena, a neiskorištena sredstva, nije ih bilo jer nisu bila ni povučena jer nisu rokovi stigli. Dakle Vlada je poštivala odluku Sabora kada je počelo povlačenje sredstava u CARDS programu Vlada je podnijela u roku u kojem je Sabor odredio ovo izvješće, a sve ovo ostalo ili nerazumijevanje ili jedan politički pucanj u prazno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče ispravljam netočan navod gospodina Lesara o čemu će hrvatski građani jednog dana na referendumu odlučivati. Neće o ničemu, jer ako se ovako provede strategija pregovaranja, svi će zahtjevi Europske unije kao cjeline ili pojedinih članica već biti prihvaćeni tako da građani neće imati o čemu odlučivati. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Neven Mimica. Izvolite. Hvala lijepa gospodinie predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana gospođo državna tajnice, gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo pred Saborom je jedna vrlo jednostavna interpelacija. 21 zastupnik Hrvatskoga sabora traži da Vlada izvršava zaključke Hrvatskoga sabora. 21 zastupnik Hrvatskoga sabora drži da je loše kada Vlada ne izvršava zaključke Hrvatskoga sabora i smatra da pogotovo u ovom pitanju kada se radi o boljem o boljem ili lošijem korištenju 250 milijuna eura razvojne pomoći u ovoj fazi ili gotovo milijardu kuna razvojne pomoći u fazi članstva u Europskoj uniji da je dobro uključiti Sabor u u ukupnu problematiku koja može olakšati što bolje korištenje ovih razvojnih sredstava. Malo je zbilja čudno da je samo 21 zastupnik Hrvatskoga sabora zabrinut za ustavnu poziciju Hrvatskoga sabora i za način izvršavanja, odnosno neizvršavanja zaključaka Hrvatskoga sabora. Očito mi je već iz ovih dosadašnjih rasprava da će na djelu danas u Saboru biti pokušaj skretanja rasprave na jedan sasvim drugi kolosijek, na kolosijek dokazivanja je li puno ili malo napravljeno u sustavu korištenja europskih fondova, a za takvu raspravu da jedina podloga bi mogla biti uredno dostavljeni zaključci, odnosno izvršavanje zaključaka koje je Sabor tražio, znači uredno dostavljena izvješća hrvatske Vlade o načinu korištenja U ovom trenutku mi za takvu raspravu nemamo podloge. Zato je važno zadržati se u raspravi na ocjeni činjenice i posljedica činjenice da se nije izvršio zaključak Hrvatskoga sabora o dostavljanju izvješća o korištenju fondova. Svjedoci smo grčevitih pokušaja Vlade da u svom izvješću povodom ove interpelacije dokaže nedokazivo, da neizvršenu obvezu prema Hrvatskom saboru prikaže izvršenom. se ne razumije./… služi semantičkim, formalističkim i kvazilogičkim argumentima po kojima bismo trebali povjerovati da se o korištenju predpristupnih fondova nije ni moglo izvještavati Sabor sve dok nije počelo povlačenje tih sredstava, odnosno dok nije počela isplata sa računa Europske A već u nastavku ovog svog izvješća Vlada precizno počinje nabrajati što je sve učinjeno kako bi se pripremilo korištenje europskih fondova. Državna tajnica je evo ovdje imala materijala za gotovo 20-minutno obrazloženje svega onoga što je rađeno u sustavu korištenja fondova i taj sadržaj je sasvim lijepo mogao stati u barem tri izvješća koja su zaključcima Sabora tražena. Upravo taj sadržaj su podnositelji interpelacije i željeli i očekivali čuti od Vlade. Baš zato je Sabor u listopadu 2005. godine zadužio Vladu da ga redovito 6-mjesečno izvještava o svemu što se događa u korištenju predpristupnih fondova. Sabor je jednostavno želio ispunjavati svoju Ustavnu funkciju na ovom važnom području, ono barem, barem ovih 21 zastupnik Hrvatskog sabora koji je podnio interpelaciju jer žele izvršavati Ustavnu funkciju Sabora na ovom važnom području, ali u tome ga je Vlada onemogućila jer za nju korištenje predpristupnih fondova očito znači samo povlačenje sredstava, a za nas korištenje je puno širi i sveobuhvatniji pojam koji obuhvaća i pripreme i organiziranje institucija i edukaciju potencijalnih korisnika i izradu projekata i odobravanje projekata i ugovaranje projekata i povlačenje sredstava i nepravilnosti u tom postupku i teškoće obuhvaća koje zajedno možemo lakše otkloniti. O svemu tome se moglo sustavno raspravljati u Hrvatskome saboru samo da je Vlada željela podijeliti s nama sve ono s čime se suočavala u procesu osposobljavanja Hrvatske za što bolje korištenje predpristupnih fondova ako je Vlada smatrala da je zaključak Sabora problematičan, da se ne može izvršiti, da nema još korištenja sredstava onda je to mogla, predstavnici Vlade su to mogli vrlo jasno ukazati Saboru prije glasovanja o zaključku u listopadu 2005. godine. Vlada zaboravlja i zanemaruje ne samo ovaj saborski zaključak koji obvezuje na 6-mjesečno izvještavanje o korištenju europskih sredstava, nego zaboravlja i na saborsku rezoluciju iz 2005. godine koja uspostavlja dijalog i suradnju između Vlade i Sabora u svim temama europskih integracija, a mogu spomenuti da Vlada već odavno nije došla pred Hrvatski sabor niti s izvješćem o stanju pregovaračkoga procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a što bi po saborskom zaključku posebnome trebalo činiti nakon završetka svakoga 6-mjesečnoga predsjedavanja Europskom unijom. Isto tako mi smo svjedoci bili raspravi u Hrvatskom saboru podjele Hrvatske na statističke regije osim one iz 2003. godine prije negoli je promijenjena u sadašnji oblik od tri statističke regije. Toliko o iskrenosti Vladinog inzistiranja na dijalogu sa Saborom i na političkom konsenzusu o europskim temama i to u situaciji kada nije za očekivati da bi uredno izvještavanje o korištenju predpristupnih fondova uopće moglo izazvati neke značajnije stranačke prijepore, jer ovdje imamo svi isti interes. Ono što dodatno pokazuje neprimjeren odnos izvršne vlasti prema najvišem predstavničkom tijelu je ton, jezik kojim Vlada u svom izvješću brani činjenicu neizvršavanja zaključka Sabora. U iskušanoj maniri načela da je napad najbolja obrana Vlada se služi agresivnim rječnikom koji neselektivno, citiram: "U cijelosti odbacuje sve navode iz interpelacije." Pa ne mogu se baš svi navodi iz interpelacije odbaciti, ne može se odbaciti činjenica da zaključak Sabora nije izvršen. Zastupnici podnositelji interpelacije samo što nisu doživjeli da Vlada s prijezirom i gnušanjem odbaci sve njihove navode. Umjesto da Vlada prizna da je negdje zagubila saborski zaključak, da je na njega zaboravila i da skrušeno obeća da će od sada pa dalje u potpunosti i sustavno izvještavati Sabor o svemu što se događa i ne događa u području korištenja fondova nailazimo na ovakvo mišljenje Vlade. Jedan od najproblematičnijih dijelova Vladine obrane je tvrdnja da je zaključak Sabora ustvari i izvršen jer iako doduše nije bilo 6-mjesečnih izvješća Saboru, Sabor je ipak sve znao o problematici korištenja pristupnih fondova budući da je uz prijedloge dokumenata o potvrđivanju raznih sporazuma sa Europskom unijom o toj temi dobivao uredna obrazloženja. Tako jedan sporadičan, selektivan i nesustavan pristup Vlada proglašava sustavnim uključivanjem Sabora u proces korištenja europskih sredstava. Osvrnuo bih se i na još dvije neprihvatljive činjenice iz Vladina izvješća. U želji da pokaže da je netočna tvrdnja iz interpelacije da Hrvatska slabije koristi europske fondove nego druge države kandidati Vlada se služi neusporedivim podacima. Tako navodi da je Hrvatska u programu CARDS-a za 2003. godinu ugovorila 98,4% raspoloživih sredstava, naglašavam ugovorila i to uspoređuje s postocima iskorištenosti sredstava PHARE-a. Naglašavam iskorištenosti, u drugim zemljama u drugim zemljama koji se kreću između 23 i 68%. Takva usporedba ne dokazuje našu učinkovitost jer nije korektno uspoređivati postotke ugovorenih i postotke iskorištenih sredstava. Tek kada završi korištenje naših ugovorenih projekata moći će se korektno usporediti postoci iskorištenih sredstava u nas i u drugim zemljama. Drugi prigovor upućujem na činjenicu da niti sveobuhvatni program informiranja i edukacija o sustavu korištenja predpristupnih fondova koji je, tako Vlada kaže, obuhvatio više od 4 tisuće sudionika u 2006. godini nije dao konkretnije rezultate u izvan Vladinom sektoru. Jedini program koji je bio namijenjen privatnim investitorima, onaj iz poljoprivrednog sektora SAPHARD doživio je debakl jer je na javnom natječaju bilo moguće odabrati pogodne projekte koji su pokrivali samo 5% raspoloživih sredstava. Očito da program i edukacije ili obuhvaćaju 4 tisuće pogrešno odabranih sudionika ili njihov sadržaj nije dovoljno edukativan i konkretan da bi omogućio izradu konkretnih i konkurentnih projekata u privatnom sektoru. Sve navedeno uvjerava nas u klubu SDP-a da je pokretanje ove interpelacije imalo itekako dobre razloge i da je već sada barem djelomično postiglo svoju svrhu. Ako ništa drugo navelo je Vladu da se potrudi izraditi izvješće o interpelaciji u kojem je navedeno toliko sadržajnih elemenata o korištenju predpristpnih fondova koji su mogli biti dobra podloga za izvršavanje neizvršenog saborskog zaključka. Uz to, interpelacija je pokrenula i žurno slanje prvog izvješća Vlade o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije koje ćemo raspravljati nakon ove interpelacije. U klubu SDP-a ne vidimo koji bi to argumenti mogli opravdati Vladu koja se jednostavno oglušila na obvezujući zaključak Hrvatskoga sabora. A jednako tako ne vidimo koji bi to argumenti mogli navesti bilo kojega saborskog zastupnika da digne ruku u obranu takvoga ponašanja Vlade, a ne u obranu ugleda i ustavne pozicije predstavničkog tijela čiji je član. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite! Gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade! Netočno je kolega izjavio da Vlada ne želi i ne izvršava zaključak Hrvatskog sabora te da je odstupila od deklarirane politike. Naime, korištenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije počelo je primjenjivati se tek u drugoj polovici 2006. godine. Naime, rok za sklapanje ugovora za projekte financirane iz CARDS 2003. istekao je 6. lipnja 2006. godine, nakon čega su počela pritjecati sredstva iz proračuna Europske unije prema proračunu Republike Hrvatske. Sukladno s time, upravo je u skladu sa zaključkom Hrvatskog sabora od 5. listopada 2005. moguće je izvješće sastaviti i ispoštivati zaključak tek za drugu polovicu 2006. godine, što je Vlada i napravila. I upravo ono o čemu je važno raspravljati jest da se to izvješće koje se traži zaključkom odnosi na 1. srpanj do 31. prosinca 2006. godine. O tome ćemo raspravljati. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Mario Zubović. Izvolite! **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin Mimica je rekao, ne može se odbaciti sve iz interpelacije. Gospodin Mimica, ja mislim da ste vi dugo u Saboru i u Vladi, a vidjet ćete da će se sve odbaciti. Pa ćete vidjet da se može. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak, poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Mimica je rekao da se Vlada koristi čak agresivnim rječnikom u pokušaju odbacivanja interpelacije koju su podnijeli 21 zastupnik. Ne radi se o nikakvom agresivnom rječniku. Vlada ima pravo odbaciti netočne tvrdnje. I sami ste rekli da je nemoguće uspoređivati ugovorena sredstva sa iskorištenim sredstvima. Pa o tome se i radi. Mi ćemo moći govoriti o iskorištenosti sredstava tek na kraju procesa. Za CARDS 2003. tek 31. prosinca 2009. godine. O tome se i radi. A izvješća ste dobili. Nije točno da niste dobili izvješće. Izvješća ste dobili. Pa i ovo najnovije. I četvrti ispravak, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite! **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega Mimica je netočno rekao da je Vlada trebala izvijestiti o pripremama za korištenje I mislim da je tu temelj nesporazuma. U zaključku Sabora se Vlada ne obvezuje da da izvješća o pripremama za korištenje nego o povlačenju sredstava. Iz izvješća Vlada se vidi da je zaista kvalitetno izvršila te pripreme, a rok za povlačenje je tek sada nastupio. I Vlada je, čim je nastupio rok, u roku od 6 mjeseci nas o tom izvijestila. Dakle, mislim da Vlada poštuje odluku Sabora ako ju čitamo onako kako želimo čitati, a kako je Sabor i mislio. A ako želimo čitati kako Sabor nije mislio, onda ćemo to prevesti da je Vlada trebala izvijestit o pripremama. A riječ priprema ne postoji. Postoji u odluci Sabora samo riječ povučeno a ne iskorišteno, prijevare i nepravilnosti. Ako niste povukli nema neiskorištenoga i nema prevare i nepravilnosti. Čim je rok za to nastupio Vlada nas je o tom izvijestila. Pa evo, dozvolite dva osvrta. Ni na koji način nikada Vladi nije u cilju i interesu sa nepoštivanjem se odnositi prema Saboru. Međutim, zaključak je jasan. Moguće je da ga još jednom pročitam. Obvezuje se Vlada da svakih 6 mjeseci podnese cjelovito izvješće o korištenju s posebnim osvrtom na planirane, neiskorištene, povučena a neiskorištena sredstva te moguće prevare i nepravilnosti. I u skladu s tim ono što je zaključak tražio, Vlada podnosi za razdoblje u kojem su ti događaji nastali. Drugo što sam željela naglasiti je pitanje debakla kako je rekao uvaženi zastupnik Mimica u programu SAPARD. Poznavanje, elementarno poznavanje načina na koji je strukturiran program SAPARD, način na koji on radi, ukazuje da ovakve tvrdnje nisu točne i nisu posebno korektne prema ljudima koji rade u SAPARD agenciji. Zato jer program SAPARD funkcionira na sljedeći način. On funkcionira po istim temeljima i principima kao što funkcionira zajednička poljoprivredna politika u zemljama članicama. Dakle, od načina provođenja projekta SAPARD nema nikakve razlike od onoga što rade zemlje članice. Da bi Hrvatska došla u mogućnost da jedan dio Ministarstva poljoprivrede radi i funkcionira kao što funkcionira Ministarstvo poljoprivrede u zemljama članicama, onda je razdoblje 2005. do sredine 2006. iskorišteno za pripreme i za već toliko puta spominjanu akreditaciju. Unija je znala da su pripreme za SAPARD iznimno složene i zato i nije dodijelila Hrvatskoj sredstva SAPARD za 2005. nego samo za 2006. I nakon što se Ministarstvo poljoprivrede pripremilo počinju natječaji na koji se javlja privatni sektor. Dakle, SAPARD je razliku od PHARE-a i ISPA-e program u koji se komisiji ne podnose unaprijed pripremljeni projekti na odobrenje nego se pripremaju institucije kojima onda komisija kaže, ja vjerujem u vašu sposobnost da procjenjujete projekte na način na koji to zahtijevaju uredbe Unije. Pozovimo sada privatni sektor da se javi na te natječaje. Prvi krug takvog natječaja trajao je od srpnja do kraja listopada prošle godine. Tri mjeseca su utrošena za ocjenu projekata. I prvi krug je završen sa rezultatima da je u prvom krugu prvi puta u povijesti Hrvatske na takvom natječaju prošlo 5 hrvatskih poljoprivrednika. Ostali su se javili počesto da vide i kako ide procedura. U tijeku je drugi natječaj koji će trajati do srpnja, na kojem će se ponovo moći javiti poljoprivredna domaćinstva i poduzeća odnosno tvrtke koje se time bave. I program SAPARD bit će otvoren do ljeta iduće godine, do ljeta, do kolovoza 2008., do kada se mogu imati natječaji i do kada se mogu obavljati plaćanja. Prema tome, reći da je projekt SAPARD doživio debakl smatram da nije korektno makar nije korektno prema tim ljudima u Ministarstvu poljoprivrede a ni prema onima koji se javljaju na natječaje. Jer, podvlačim i sa time završiti. Novac Europske unije nije ovdje da se mi samo sagnemo i uzmemo nego za sve to zajedno treba biti vrlo dobro pripremljena dokumentacija i projekti a štoviše u SAPARD-u ovaj novac koji je dodijeljen u prvom krugu može se vratiti ukoliko taj isti privatni sektor ne bude provodio projekte onako kako je zapisano u dokumentaciji a to će doći provjeriti revizori i komisija. Stoga, ne možemo govoriti niti o debaklu niti kriviti Ministarstvo poljoprivrede i SAPARD agenciju jer svi moraju znati da se radi o ozbiljnom poslu. A za prvi krug utrošeno je 12 milijuna kuna što pokazuje da su ipak se neki poljoprivrednici za to uspješno pripremili. Nadam se da će ih u drugom krugu biti više. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Mimica. Izvolite. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Državna tajnica nas pokušava netočnim navodima uvjeriti da je sustav korištenja SAPARD programa sam po sebi i po definiciji toliko kompliciran da se i ne može iskoristiti sa više od 5% u prvom krugu. To sigurno nije točan navod. Radi se o tome da na javnom natječaju je prošlo samo pet projekata, prošlo je samo 12 milijuna kuna projekata od 240 mogućih i očito da se radi ne o kompliciranosti sustava nego o onome što je zakazano u procesu edukacije poljoprivrednika koji jednostavno nisu znali način kako svoje projekte u većoj mjeri aplicirati na tom prvom javnom natječaju.

Ja bih ispravio ovo zadnju rečenicu državne tajnice koja veli da nije korektno da se spomene kako prvi SAPARD je doživio debakl. Čujte, svi podaci ustvari govore sasvim suprotno o onome što vi govorite. Povučeno je definitivno premalo sredstava …/Govornik se ne razumije./… posto ali isto tako i mjere koje su se mogle iskoristiti ali nisu iskorištene jer su izbačene iz prve godine korištenja programa. Govorimo o izgradnji cesta itd. mi se možemo opravdavati koliko god želimo ali ljudi koji rade na tome, koji su se trudili, pa na kraju krajeva i oni koji su trebali dobiti sredstva su se uvjerili da je Vlada definitivno odgovorna …/Govornik se ne razumije./… ministarstvu definitivno odgovorna za ovaj možemo reći debakl. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice. Kad govorimo o ovoj interpelaciji i odgovoru Vlade Republike Hrvatske na ovu interpelaciju klub HSP-a da je ovdje sada vidljiva dva jasna problema. Pojavila su se dva problema koja su jasno vidljiva ali nažalost nema se odgovora na njih. Prvi je problem taj koji je vidljiv da Hrvatska nema jasne i cjelovite strategije pregovaranja sa Europskom unijom. Znači, Hrvatska nema jasne i cjelovite strategije pregovaranja sa Europskom strategija Hrvatske mogla bi se prevesti jednostavno Hrvatska u ovome procesu "pregovaranja" ima strategiju prihvaćati sve što Europska unija odnosno Europska komisija traži od nje kao cjelina i plus toga dolaze još i zahtjevi pojedinih članica. Evo, to je najjednostavnije kazano sadašnja strategija službena hrvatska vezano za pregovaranje s Europskom unijom. I neminovno da je onda posljedica i svega toga su ovi porazni pokazatelji rezultati korištenje sredstava iz predpristupnih fondova. Zbog toga za nas u klubu HSP-a nije bitno toliko izvješćivanje iako i ono dokazuje da hrvatska Vlada ne poštuje odluke odnosno zaključke Hrvatskoga sabora, ali je bitno da hrvatska Vlada konačno izađe sa cjelovitom strategijom pregovaranja sa Europskom unijom jer već znamo koji su nam dosadašnji rezultati ove strategije znači puko prihvaćanje svih zahtjeva Europske unije kao cjeline i pojedinih članica i to uvijek govorimo o onim zahtjevima koji ne spadaju u pravne stečevine Europske unije odnosno usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije. Uzmimo pitanje gospodarskoga pojasa, uzmimo pitanje liberalizacije prodaje nekretnina i svega ostaloga. Znači, naša je taktika pregovaranja bilo tko da se javi ili Europska unija kao cjelina ili pojedine članice odmah se tome zahtjevu zahtjevu udovoljava. I zbog toga jesmo dovedeni u ovakvu poziciju. I zbog toga mi držimo da jednoga dana hrvatski građani kad izađu na referendum neće u biti imati o čemu odlučivati. Zašto? Zato što će Europska unija kao cjelina i pojedine članice sve svoje zahtjeve, svoje interese već do tada ostvariti, ostvariti i to na ovaj način na koji su i do sada već ostvarivali. I onda ne treba čuditi što kaže gospođa Pusić da pada ova potpora ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Pada zbog toga što ljudi postaju svjesni toga da ovaj proces "pregovaranja" ne nosi dobro hrvatskim građanima niti nosi Hrvatskoj kao cjelini. I zbog toga se događa ovo da mi očito se ne znamo učiti na greškama i na dobrim stvarima onih zemalja, recimo primjer Mađarske koja je prošla ovaj proces i koja je znala kako povući i iskoristiti 73% sredstava. A mi surađujemo s Mađarskom, surađujemo sa svim ovim zemljama. Pa onda bi trebalo ta iskustva konačno njihova uzeti i implementirati u našu strategiju. Znamo poglavito je bitno za Mađarsku za područje poljoprivrede a znamo sada kakvo je stanje hrvatske poljoprivrede. I sada uzmite ovaj dio što je državni vrh i oduševljen ovom rezolucijom parlamenta jučer da znači Hrvatska iako rezolucija normalno nema obvezujuće snage, ali dobro Hrvatska znači može pod nekim uvjetima računati da bi 2009. godine ušla u Europsku uniju. Znači, pod nekim tim kondicijama. Ali za nas je od početka uvijek bilo jasno i nedvojbeno. Nije bitna brzina nego kvaliteta pregovora a dosadašnja kvaliteta pregovora nažalost je vrlo loša. Kvaliteta je vrlo loša pregovora. Puko prihvaćanje zahtjeva nije pregovaranje. Pa mi čak se ne usudimo ni službeno prigovoriti u prigovaranju. naši pregovarački timovi odlaze u Bruxelles. Sami kažu dobiju naloge i vraćaju se u Hrvatsku te naloge provesti u djelo. Jel' to strategija pregovaranja? Pa normalno da nije strategija pregovaranja. To je puko prihvaćanje zahtjeva i naloga. I kako u tome dijelu mi štitimo naše nacionalne interese? Zašto se ne učimo na primjerima Malte, na primjerima recimo čak Norveške koja je iskoristila dobro sve predpristupne fondove, na kraju nije ni ušla. Imala je još viši postotak iskorištenosti nego Mađarska recimo. Znači i zbog toga treba jasno, transparentno kazati svim hrvatskim građanima da ovaj način pregovaranja, pod navodnicima, ne vodi dobro za njih. Ne vodi dobro za Hrvatsku. I da zbog toga je najbitnije, nije toliko bitno za nas ovo izvješćivanje. Najbitnije je da Vlada izađe s jasnom strategijom pregovaranja. Gdje će poseban dio biti ovaj značajni dio povlačenje sredstava i korištenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije, gdje će se jasno i transparentno država u to uključiti. Jer očito je da programi moraju biti osmišljeni i tako da se što više interesa ima na razini i županija i gradova i općina za povlačenje ovih sredstava iz predpristupnih fondova. Ukoliko ovako budemo išli mi ćemo sigurno imati najniži do sada, najnižu stopu iskorištenosti tih sredstava koja će objektivno biti ispod 50%. Vidjeli smo da i Rumunjska čak je nešto, preko 50 i nešto posto prešla. Prema tome ovo sve duboko zabrinjava. A posebno me zabrinjava i nas u Klubu HSP-a ovaj formalistički pristup Vlade danas. Da li je u zaključku stajala ova riječ ili je stajala ona riječ? Pa nije to bit problema. Bit je problema da nemamo strategije. Da ne pregovaramo nego prihvaćamo sve što od nas i da to ne želimo javno priznati, podvući crtu i ovo sve, loše rezultate, sve ono što su druge države prošle trebamo iskoristiti i staviti u funkciju da se ovaj loš tijek dosadašnji konačno prekine. Jer što će se sutra dogoditi? Dogodit će se sve ono da ćemo u ovome dijelu totalno rasprodati Hrvatsku, totalno rasprodati Hrvatsku. Banke smo rasprodali. Vidljiva je situacija da smo, da rasprodajemo sve dalje. Sad je interes za HEP. I to ćete prihvatiti. Jer će tražiti da se ide u privatizaciju HEP-a. I onda ćete isto objašnjavati hrvatskomu narodu kako je to dobro. Kako je dobro bilo ko što smo prodali HT i kako smo mi u biti u Hrvatskoj, kako su velika ulaganja od nešto, 20 i nešto milijardi EUR-a. Nisu to bila ulaganja. To su bila kupovina. A taj novac na kraju je izvučen van iz Hrvatske. Taj novac sav je izvučen van iz Hrvatske. Svu dobit, oni uzimaju dobit od recimo, Deutche Telecom i ostali sve iznose van iz Hrvatske. Ne ostaje ništa u Hrvatskoj. Prema tome Vlada se treba odgovorno ponašati, a i svi mi ovdje jer ako danas ne napravimo te stvari sutra više nećemo moći napraviti. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo bili smo svjedoci jednom klasičnom primjeru kako se netočnim navodima može potpuno netočno informirati javnost o ovoj doista važnoj temi. Netočni navodi. Prvo, kolega kaže da nema nikakve strategije, da u pregovorima prihvaćamo sve što oni traže. Prvo, tema nisu pregovori nego je tema je iskorištavanje predpristupnih fondova i tako dalje. I kaže ako se ovako nastavi imat ćemo najnižu stopu iskorištenosti. Pa čisti vam je dokaz da nije tako program «CARDS 2003.» koji tek sad ide u realizaciju, a čija realizacija je do kraja 2009. godine gdje je realizirano ugovoreno 98,4% projekata. O čemu vi govorite? Pa vi brkate temeljne pojmove. Pregovaranje je proces i nije točno da smo neuspješni u pregovaranjima. To je potpuno netočno, to je neistina. zato daju i priznanje svi oni koji pregovaraju s nama jer u tom timu radi preko 1000 stručnjaka sa različitim područja koji nemaju veze sa političkim opredjeljenjima i koji doista itekako brane i štite svoje nacionalne interese. Uostalom informacije o tim pregovorima je … /Govornik se ne razumije./ … Nacionalnom odboru gdje sjedi i vaš predsjednik. Nemojte dezinformirati javnost. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I drugi ispravak poštovani zastupnik Mario Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnik je uhvatio se teme koju uopće ne razumije a samo je htio govoriti da bi govorio. Kaže: «Pregovori se vode loše». To nije jednostavno točno. Čudim se što nije rekao da je to zaključak njegovog ekspertnog tima jer on kad je htio obmanjivati javnost onda je spominjao da je ekspertni tim HSP-a nešto zaključio. Takav tim ne postoji, a ne znam dal' će ikad i postojati. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Pero Kovačević. o, ne radi se o povredi Poslovnika. Zastupnik je ustvrdio da je netočna vaša tvrdnja, a on je ustvrdio zastupnik Zubović da je njegova tvrdnja točna, a vaša netočna da vi o tome ne razumijete se u to. Da, i zato je, to je tvrdnja koju ja ne mogu sada suditi je li vi znate o čemu govorite ili ne znate jel? To je dakle, to nije … **Kovačević, Pero

Hrvatska je vidimo, čuli smo malo prije od gospođe potpredsjednice mogla iskoristiti 252 milijuna EUR-a u tom periodu 2005./2006. Iskoristili smo znači 24% ili 70 milijuna EUR-a. Lokalna samouprava od tog novca uspjela je povući svega 3,18%. Znači negdje oko 8 milijuna EUR-a. Znači nije povučeno 172 milijuna EUR-a. E sad zašto, o tome malo kasnije, ali ono što je mene naprosto frapiralo kada je gospođa Pusić rekla da 513 ljudi radi po tim projektima povlačenja tog novca u Hrvatsku. Malo prije je gospodin Matušić rekao čak 1000 ljudi. Ako je to tako

Zašto tih 513 ljudi ne servisiraju recimo lokalnu samoupravu? Zašto su ti ljudi nedostupni lokalnoj samoupravi kada traže njihovu … /Govornik se ne razumije./ … ? Ja ću jasno govoriti više o «SAPHARD-u» jer ja bih tu upotrijebio jednu drugu riječ. Tu je došlo do potpune potpune blamaže. Međutim, ako tih 513 ljudi uspijeva povući svega 24% odobrenih sredstava trenutno 76% ljudi je očigledno viška ili bi ih trebalo od njih 4 stotine poslati doma, pa neka se potrude oni koji ostanu. Ako ih je u Sloveniji 10, a Hrvatska ima 10, 50 50 pardon, a Hrvatska ih ima 513 onda ih je tu negdje 450 ljudi u Hrvatskoj viška. E sad ako gledamo 513 ljudi bruto puta 15000 kuna mjesečno to vam je negdje 7 i pol milijuna kuna mjesečno puta 12 mjeseci. Dolazimo do 100 milijuna kuna. Znači, tih 513 ljudi u 3, 4 godine pojedu sve ovo što smo mi od Europske unije dobili i to je naprosto činjenica. Postaju trošak sami sebi. Rekoh da ću nešto više govoriti o ovome SAPARD programu. To su ovi specijalni predpristupni programi za poljoprivredu, ruralni razvoj. Namijenjen je državnim kandidatima za punopravno članstvo u Europskoj nekim strukturnim reformama poljoprivrednog sektora, te mjerama usklađivanja sa tim zakonodavstvom itd. pa se onda ulaže u poljoprivredna gospodarstva, za preradu, traženje poljoprivrednih ribarskih proizvoda i jasno za ruralnu infrastrukturu. Međutim, kako mi tu stojimo. Idemo sa tim SAPARD-om od početka stranice 8. pa se kaže europsko partnerstvo, kratkoročni prioriteti, ribarstvo. Znači, ovdje se doslovce kaže treba započeti uspostavu odgovarajućih administrativnih inspekcijskih struktura za ribarstvo, procijeniti zajedno sa Europskom komisijom i zainteresiranim susjednim zemljama, a osobito Slovenijom i Italijom Kovačeviću to će tebe zanimati, posljedica je ribarske djelatnosti u ekološkom i ribolovnom području koje je Hrvatska proglasila... **Šeks, Vladimir prikladnih rješenja kako bi se osigurao nastavak ribarske djelatnosti zajednice u hrvatskom ribolovnom području. Gotov citat. Znači, da će slovenski ribari, talijanski loviti u hrvatskim vodama bez obzira što ćemo i kada ćemo što proglasiti. Zato ja i volim reći da ZERP ne čuvamo mi nikakvom ne znam flotom, ratnih brodova itd. nego prije svega ribarskom flotom. Međutim, što se dešava kod ovog SAPARD programa? Inače, samo da kažem da je do sada prema ovim tablicama koje su nam dostavljene po osnovu CARDS programa povučeno 29,8 milijuna eura, PHARE programa 15,6 milijuna eura, ISPA 6 milijuna eura. Ukupno je to 51,6 milijuna eura. 28. znači ožujka to je bilo pred recimo mjesec dana raspisan je drugi javni natječaj za podnošenje prijava iz SAPARD SAPARD programa u Hrvatskoj koji je otvoren ili koji će biti otvoren 4. mjeseca. jedan posebni predpristupni fond namijenjen za poljoprivredu i prehrambenu industriju koji je u nas dostupan od 2006. godine. Sredstva iz tog programa su nepovratna. To je ono što je suština. Iznose nešto manje od 20 milijuna eura za dvije trenutno dostupne mjere SAPARD programa, a osiguravaju se u programu Europske unije ili u njihovim proračunima, odnosno o proračunu Republike Posebnost tog programa je u tome što pruža velike mogućnosti poduzećima, poljoprivrednicima, ne znam fizičkim osobama vis a vis tih prehrambenih aktivnosti, ne znam nabavke strojeva itd. a mogu se osigurati sredstva u iznosu od 2 i pol do 10 milijuna kuna ovisno za što se ta sredstva kao takva koriste. koriste. Najveći problem, e sada tu moramo biti objektivni i to isto priznati većini naših malih poduzeća, obrtnika, poljoprivrednika, svejedno kako ćemo ih nazvati koji su pripremili za prvi natječaj predstavljali su njihovi financijski pokazatelji. Naime, da bi prijava projekta na SAPARD programu bila uspješna, ne samo da je projekt morao udovoljiti brojnim uvjetima, nego je korisnik, podnositelj projekta morao udovoljavati određenim financijskim pokazateljima za 2005. godinu. poslovnog plana koji jasno korisnik mora priložiti u prijavi izračunavala je veći broj pokazatelja od kojih su neki bili i presudni za donošenje tih njihovih procjena u ministarstvu. Naime, moralo se udovoljiti onim četiri pokazateljima za 2005. tekuće likvidnosti, zatim ubrzane likvidnosti, operativnoj profitnoj marži koja je trebala biti veća od 5% te povratu na ukupnu imovinu veća od 3%. To je nešto što gospodo apsolutno gotovo ni jedno poduzeće, pogotovo ne malo nije moglo zadovoljiti ili tome nije moglo udovoljiti. Ovdje je naprosto radi o jednoj kompliciranoj proceduri koji naprosto kompromitira jednu dobru namjeru, jednu dobru aktivnost. Neznanje naprosto je kočilo dostupnost naših malih poljoprivrednika tim SAPARD kreditima, a kažemo s druge strane da po tim poslovima radi 513 ljudi u ovoj zemlji i nitko od njih da se sjeti te ljude naprosto informirati. Ta neinformiranost naprosto dovodi ja bih se usudio reći do delegitimiranja onih ljudi koji rade po tim projektima. Ovdje imamo čitav niz apsurdnih mjera. Meni su se neki ljudi u Istri obraćali, pa na primjer onaj tko sadi salatu ima pravo na SAPARD kredite, a onaj tko na primjer uzgaja gljive nema. Meni se konkretno javio, mogu i spomenuti gospodin koji se bavi tartufima, izvozi ih u Italiju, Austriju, u Sloveniju, u Njemačku, Ameriku. Ima svu dokumentaciju. Ne može doći do SAPARD kredita jer u toj nomenklaturi gljive se kao takve ne spominju. I to jednostavno nije normalno, bez obzira što će netko reći ti imaš novca pa se jasno snađi. Ali se radi o jednome brendu koji se može kao takav iskoristiti, iskoristiti osim, osim ako se prema nekim inicijativama sa istarskog prostora ne ide onom logikom e vi ne možete ostvariti ta sredstva kao što vidimo prilikom dodjele poljoprivrednog zemljišta gdje svi građani ove zemlje, van Istre jedan kvadratni metar državne poljoprivrednog zemljišta mogu kupiti za nula pet do jednu i pol kunu, a u Istri je ta zemlja od 50 pa sve tamo do 75 kuna. Drugo što želim reći kada je taj SAPARD posrijedi da je zbog nekompletnosti dokumentacije i nepravodobnosti prijave odbačeno pa možemo reći možda 90% takvih zahtjeva, a ugovoreno je u konačnici svega 5 projekata. Ukopna vrijednost tih 5 ugovorenih projekata bila je 25,4 milijuna kuna. Znači odobreno je 20 milijuna eura, 150 milijuna kuna, iskoristilo se je znači koliko je to negdje oko recimo 15% od tih 25,4 milijuna kuna. A ukupni ugovoreni iznos bespovratne potpore za ulaganje u okviru tih ugovora znači je 12,6 milijuna kuna, što je manje od 9% ukupno odobrenih nam SAPARD sredstava koji su bili alocirani u Hrvatsku. Još jedanput ću reći, to su izuzetna sredstva jer de facto taj mali poljoprivrednik, obrtnik, ne znam onaj koji se bavi tom poljoprivrednom industrijom može računati na 50% 50% nepovratnih sredstava. Ja nemam nikakvih iluzija do Europske unije, ali bez obzira na sve mišljenja sam da Hrvatska u Europskoj uniji ili Npr. najveću korist u Poljskoj koju su od Europske unije ostvarili ostvarili su upravo njihovi seljaci. Danas je ta kategorija ona koja bi, koja je najviše i vezana uz tu recimo Europsku uniju. Istina je, daleko se više radi ali su valjda i jasnija pravila. … /Govornik se ne razumije./ … u Hrvatskoj kada je riječ o Europskoj uniji postoji. Od toga ne treba bježati. Vjerojatno i zbog odnosa naših građana do Oni idu tom logikom, a ha, elita politička je za, mi smo protiv vas, pa ćemo biti onda tom logikom i protiv onoga što nam predlažete. Tu zajednicu nema birokratiziranije zajedno, nema birokratiziranije te zajednice. U mnogočemu oni nisu ništa bolji nego što smo mi. Ali se ipak moramo to priznati u toj Europskoj uniji više radi, ali se i daleko bolje živi nego se živi u Hrvatskoj. Ako želite bolje živjeti onda morate nešto i pod navodnicima "dati". Ali postavlja se stvarno pitanje nakon što je tamo '98., '99. prodan taj bankarski sustav što je još moguće ponuditi. Mislim da se taj nacionalni interes ne štiti ni busanjem u prsa, ni isključivošću, ni pozivanjem na svijetlu prošlost, već prije svega radom i s druge strane ako mislimo da ćemo nešto dobiti, a da to s druge strane nećemo morati nekome na neki način i uzvratiti mislim da se isto tako ti pojedinci gadno, gadno varaju, jer nema ništa za ništa. Da, dobit ćemo nešto i od Europske unije, ali ćemo nešto s druge strane morati i dati. Kao što, ne znam, govorim sada na pamet, i oni koji dobijaju drugačiju vrstu, pomoć, bilo da su nevladine udruge itd. opet se moraju oni na izvjestan način revanšira ti svojim kreditorima. Ono što je Ono što je isto tako zanimljivo sa ovim SAPARD programom to su, a to stvarno ljudima treba objasniti, je kako ide ovaj postupak za odobravanje, za odobravanje tih isplata. Sredstva su primamljiva, ona su značajna i mislim da ljude treba oko toga educirati. Još jedanput ću ponoviti, radi se o 50% bespovratnih sredstava koja svakome mogu itekako promijeniti taj gospodarski, tu gospodarsku aktivnost. Međutim treba isto tako pošteno javnosti predočiti o čemu je zapravo riječ. Objasniti im kako mogu doći do tih pod navodnicima "zajmova" koji su gotovo bespovratni u jednoj polovici dijela i pravično te zajmove podijeliti na prostor cijele Republike Hrvatske, a ne da ta sredstva iz predpristupnih europskih fondova budu ekskluzivitet za samo neke hrvatske krajeve. Ja gledam ovaj CARDS program, gledam PHARE program, gledam ISPA program, Karlovac, Vinkovci, Tovarnik, Bikarac, ne znam itd. da ne nabrajam dalje sve. Ali nisam primijetio da u tih 51,5 milijuna eura i jedan, i jedna, pod navodnicima "kreditna" linija ide put Županije istarske ili Primorsko-goranske županije. Sve u svemu mislimo sigurno je da se ovdje nije učinilo onoliko koliko se je moglo, tim više što imamo 513 ljudi koji rade nešto, a u konačnici malo rezultata od njihova posla. I zato treba tamo napraviti jedan kadrovski tsunami. Tsunami? U 11 i 28 isteklo je vrijeme za prijave za raspravu o trajanju od 10 minuta. Još imamo dva, tri kluba Hvala gospodine predsjedniče. moj susjed kolega Kajin tvrdi da 513 ljudi valjda koji se bave da su nedostupni lokalnoj samoupravi, što je apsolutno netočno. To govorim iz vlastitog iskustva. Ali govorim i zbog tog jer je upravo za lokalnu samoupravu su održani čitav niz seminara na kojima se dosta detaljno to objašnjavalo. A i sam kolega Kajin upravo detaljnim podacima, dakle podacima ovdje je dokazao suprotno. Naime, ipak prije ili poslije će kolega Kajin morati pročitati Bibliju jer tamo piše: "Tko kuca otvorit će mu se.". A upravo Istra zbog forsiranja regionalnih programa Europske unije ima velike šanse za dobivanje poprilično sredstava. Hvala. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Želim ispraviti kolegu Kajina koji kaže da očito nema gljivarstva kako bi se izdvojila Istra, odnosno kako ima ekskluziviteta za pojedine krajeve. Ja moram reći da je SAPARD rađen na temelju plana za poljoprivredu i ruralni razvitak 2005.-2010. koji su radile skupine u ministarstvima kojima se nažalost nije pisalo puno. Pa tako nemamo ne samo gljivarstva, nemamo pčelarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo. Imamo gospodarenje otpadom s farmi, ali nemamo bioplina. Nemamo gospodarenje s neobrađenim površinama, odnosno nemamo ugorenje koje Europska unija zdušno potiče i poticala je u desetak zemalja koje su posljednje priključene Nemamo proizvodnje za neprehrambeni lanac, konkretno nemamo proizvodnje bio goriva a upravo naredna tema je Kyoto itd. itd. Prema tome dalo bi se razgovarati prije svega o samom planu za poljoprivredu i ruralni razvitak i otvoriti pitanje šta je temelj tome planu. Hvala lijepa. Pa ja sam samo ustvari htjela informirati o Istri i projektima. Upravo neki dan sam imala priliku slušati na radiju župana istarskog gospodina Jakovčića koji se ustvari vrlo zadovoljno izražavao o projektima koji se realiziraju na području Istarske županije. Dakle nije točno da ova sredstva ne idu i u Istarsku županiju, a konkretno na području Istarske županije provodi se projekt CARDS 2003. jačanje škola za strukovno obrazovanje pa je to pomoć školi u Puli putem "grad sheme", pa pomoć u upravljanju projektima socijalne i gospodarske kohezije, pomoć za projekt Centra za istraživanje metala "Metris" Pula, pa je tu niz projekata iz prekogranične suradnje sa Italijom. Isto tako iz trans nacionalne suradnje uključujući i projekt "Parencana" koji je upravo spominjao župan Jakovčić kao nešto vrlo korisno za Istru u smislu revitalizacije trase stare željezničke pruge. Ja bih sada ovdje mogla i dalje nabrajati ove projekte koji se provode u Istri, ali mi smo ovdje zbrojili sve zajedno na teritoriju Istarske županije provodi se ili će se provoditi projekata u vrijednosti 6,5 milijuna eura. Hvala lijepo.

Klub zastupnika HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić i molim vas kolega Kramarić

klub HSLS-a bi u povodu ove Interpelacije o radu Vlade na području korištenja predpristupnih fondova Europske unije počeo jednim starim vicem i to vic o komunizmu iz staljinističkih vremena. Onaj čuveni radio "Erevan" na pokušaj da definira što je komunizam kaže to vam je točka na horizontu koja vam se udaljava što joj se više približavate. Tako otprilike čini mi se da stoji i sa ovom našom pričom o približavanju Europskoj uniji. Što joj se više približavamo zapravo imamo osjećaj da ona postaje sve dalja i dalja. Mi u klubu se nećemo pridružiti ovakvoj raspravi koja će ne znam govoriti da li se napravilo, koliko se napravilo ili se moglo napraviti više ili manje pa ćemo se onda bojim se dokazati ono što smo zapravo već unaprijed stavili kao tezu pa jedni misle da se napravilo malo, a drugi će, Vlada će misliti da se napravilo dovoljno ili čak i više nego što se moglo. Mislim da ova interpelacija zapravo otvara nekoliko vrlo krupnih pitanja i ta pitanja nisu zapravo od jučer. To je pitanje u prvom redu između odnosa između Sabora zakonodavne vlasti s jedne strane i izvršne vlasti, Vlade Republike Hrvatske. I kažem ta priča je priča koja se eto od ovih demokratskih promjena od 90-tih godina zapravo je stalno prisutna. se, ja pripadam onim zastupnicima kojima se uvijek činilo da je zapravo Sabor propuštao da zaštiti svoj dignitet i vrlo često vlade su to vješto koristile pa tako na čitav niz naših odluka, zaključaka Vlada zapravo jednostavno ignorira. Ali budimo iskreni, to se događalo svim vladama i u svim sazivima Parlamenta tako da tu nije imuna niti ona uvjetno rečeno Vlade HDZ-a, jer ja isto mogu se sjećati da je i koalicijska Vlada isto također imala sličan odnos prema Parlamentu jer jednostavno parlamentarci vrlo često pogotovo iz ove vladajuće kombinacije su zapravo skloni da Vladi opraštaju svoje, činjenicu da neke zaključne Sabora ne provode. I s druge strane otvara se upravo ovo jedno vrlo važno pitanje koje je također neprestano isto na našim dnevnim redovima, to je odnos između središnje vlasti i lokalne samouprave i regionalne samouprave. To je isto pitanje koje je od 90-tih godina također pitanje oko kojeg uvijek sa središnje vlasti čini da je previše liberalna i koliko to misli da, koliko lokalna samouprava ili područna samouprava misli da središnja vlast kontrolira i to se također dadne ovdje isto vidjeti iz ovih nekih diskusija nekih klubova kako doista svaki puta dođemo iz pozicije da govorimo iz pozicije svoje izborne jedinice koja nam je dala povjerenje da ovdje sjedimo i onda normalno branimo interese te izborne jedinice. O tome ću neto kasnije više govoriti, zapravo da se to dadne vidjeti da i ova priča o predpristupnim fondovima Europske unije također izaziva upravo ovu našu podjelu upravo prema ovom pitanju odnosa središnje i lokalne, središnje vlasti i lokalne samouprave pa ovoga momenta doista imate problem da se recimo u Bruxellesu gotovo svaka županija, grad, regija koja nešto drži do sebe da otvara svoje urede. Što ne mora biti loše, ali opet se bojim poznavajući naš … za organizaciju i koordiniranost da je iz toga samo veći trošak i ponovno zapravo elementarno nepoznavanje kako funkcionira No i kada liberali pokušavaju nametnuti jednu vrlo ozbiljnu temu, a to je da doista imamo jednu jasniju nacionalnu strategiju o tome kako na ovu kompleksnost Europe ovog našeg okruženja, kako odgovoriti vlastitom kompleksnošću. To je ono očito pitanje gdje mi ne uspijevamo i to su zapravo sve one teme koje mi jednostavno u našim raspravama i preskačemo. Tema globalizacije se zapravo svodi kao na odnos prema ne znam cvijeću, ono pa kidate latice volim, ne volim. Nema jedne ozbiljnije političke rasprave. Još akademska zajednica nešto i pokušava, ali političke stranke, političari zapravo jednostavno prema toj temi pristupaju krajnje pogrešno kao da nikakve knjige nisu napisane, kao da se ništa ne događa i kao da neki drugi procesi kraj nas ne Mi jednostavno kao politika nismo u stanju anticipirati niti jedan ozbiljniji politički, gospodarski, neki ini proces koji se događa u našem okruženju. To, isto također to potječe iz one konfuzije koja je nastala 90-tih godina. Znate kad smo doista mislili i kada je Europa nam se činila kao rješenje svih naših problema, a onda se pokazalo da ta Europa baš i nema takav pozitivan odnos prema nama kao i da nas ne prihvaća kao da smo doista njen integralni dio i to je također velika činjenica preko koje se zapravo vrlo lako prelazi, pa onda upravo to, ta povreda koja se onda dogodila zapravo neki način onda generira i čitav i ovo nezadovoljstvo koje u našoj javnosti se pojavljuje da sve veći broj građana Republike Hrvatske zapravo je sve manje sklon Europskoj uniji i to su također teme koje mi ovako vrlo elegantno preskačemo i mislimo uvijek da se same po sebi predmnijevaju. Lijepo je ovdje pročitati u odgovoru Vlade, u njenom izvješću o tome da se na stranici ako se ne varam je tijekom siječnja i veljače 2007. godine organizirano 15-tak radionica, seminara na temu korištenje itd. To je sve dobro da postoje ovi, postoji e-mail adresa, da se 2005. godine da je bilo u okviru ciklusa ABCD Europska unija 89 …/Govornik se ne razumije./… seminara predavanja, 26 skraćenih seminara. Sve je to lijepo, ali očito još uvijek zapravo nedostatno. To je uvijek nedostatno da bi se javnost senzibilizirala za sve ove, za procese koji su tamo stvarni. ono, da ono to pripada onom političko-europskom turizmu u smislu da ne znam imate seminar, pa onda zapravo osim ove neke deklarativne stava, želje vaše da pokažete neku vašu volju, da iza toga zapravo izostaju rezultati i onda izostanak ovih rezultata se onda upravo očituje u ovome nezadovoljstvu da neki od nas misle da se stvari odvijaju presporo i da doista postoji određenih ovih problema sa ovim elementarnim povlačenjem

kako ne znam, kako postoji problem ne znam upravo sa CARDS programom da ne uspijevamo ponuditi, odnosno dovoljan broj suvislih projekata na koje bi oni onda i neki način mogli bi ih i pratiti i očito da zapravo da tu kažem postoje ti neki očito problemi da ta tehnologija, aplikacije zapravo izaziva zapravo kod nas najveće probleme. Ja ne mogu vjerovati da ne postoji interes, odnosno ovako bi čovjek mogao onda argumentima …/Govornik se ne razumije./… zaključiti ako se zapravo, ako se ti novci ne povlače da zapravo da nam novci ne trebaju, da nam novci, da su nam novci potrebni i da onda na neki način bi trebalo se uspostaviti jedna koordinacija između središnje Vlade, Vlade Republike Hrvatske i ovih, ovoga sada doista bujanja ovih ureda u Bruxellesu kažem gdje pojedine županije, gradovi također osnivaju svoje urede i čini mi se da tu nema apsolutno nikakve koordinacije, …/Govornik se ne razumije./… čitav niz i ovih tehničkih problema od radnih dozvola kako se primiti plaću, kako prijaviti, koliko dugo se može ostati, tko sve zapravo neki način, odnosno objasniti da se određena sredstva i ne mogu povući ako u njima ne sudjeluje upravo blagoslov Vlade Republike Hrvatske da tu doista postoji jedna posvemašnija koordinacija pa da upravo ova sredstva koja postoje da je što je moguće brže, jednostavnije da se ipak dođu ovdje. Ja neću biti ciničan kao kolega, odnosno mogu biti još ciničniji od kolege Kajina kad on kaže 513 ljudi je potrebno da se povuče ne znam 30-tak posto, učlanimo pa da zaposlimo tisuću 500 ljudi onda bi vjerojatno mogli pretpostaviti da ćemo povući sva sredstva, ali čini mi se isto da smisao ovih predpristupnih fondova nije doista da buja ova državna administracija, birokracija nego upravo u smislu da se ova sredstva koja stoje i koja nam Europska unija je predvidjela da i što je moguće prije primijeni, odnosno uključimo u naše gospodarstvo, u jačanje institucije, sve ono zapravo za što su ti programi i predviđeni. programi i predviđeni. S druge strane isto i meni je posvema jasno i svima nama mora biti posvema jasno da nitko ništa ne daje samo na lijepe oči, da upravo tu uvijek će biti nešto za nešto i da upravo ta činjenica također će nas danas, sutra suočiti sa upravo, sa nekim stvarima koje ćemo ovdje morati ne možda baš olako i prihvatiti, ali ono u čemu klub HSLS-a zapravo vidi smisao ove interpelacije to je upravo to da se ova tema odnosa Vlade i Sabora da se neki način ako treba ajde i zaoštri, na kraju krajeva ona je nadstranačka tema, ona ne smije da bude stvar političke obojenosti zato što pripadamo vladajućoj koaliciji …/Govornik se ne razumije./…, nego upravo zbog toga što je to činjenica ako Sabor nešto donese onda bi doista bi se trebalo predmnijevati da to što te, da se odluke Sabora što je moguće brže, odnosno provode onako kako je to Sabor zaključio i da tu Vlada ima obvezu bez obzira o kojoj je kompoziciji u Saboru riječ i o kojoj se Vladi radi. Isto također ova priča o centralizaciji, odnosno našoj decentralizaciji također je top tema da vidimo kako na najjednostavniji mogući način možemo shvatiti da centralizirana zemlja da nije dobra zemlja, da doista, da u svakodnevni život on doista ipak funkcionira na najnižoj lokalnoj razini i da mu se doista omogući, ne da s jedne strane imate iznimno bogate prostore, recimo kao što je Grad Zagreb ili neki dijelovi Hrvatske, a s druge strane da imate strahovito veliku diskrepanciju između upravo tog, odnosno činjenica da imamo mi svoj i bogat i sjever ili ne znam siromašni jug, ali onda upravo Vlada mora svojim selektivnim mjerama, određenim odlukama, potezima pokazati i neki način to izbalansirati, a ne da život u jednom prostoru bude, da bude, da doista odgovara europskim standardima, a da doista postoje prostori u Hrvatskoj koji su ne svojom krivnjom žive upravo blago rečeno u siromaštvu i koji zapravo ne mogu participirati u svim onim blagodatima života koji bi u jednoj ovakvoj zemlji kao što je malo i Hrvatskoj trebao biti na posvema drugi način usklađen. U tom smislu kažem, ova interpelacija ima svoga smisla ako je tako shvatimo. A ne ako je doista prevedemo na ovaj svakodnevni politički teren gdje ćemo upravo ne znam dokazivati, pa svatko će u tom biti relativno uspješan da dokaže što se nije odnosno što se jest napravilo, da li teku rokovi ili ne teku ti rokovi koje treba ispuniti. klub HSLS-a jedino u tom smislu vidi smisao. I upravo želja da se ovakve rasprave zapravo što je prije moguće i potaknu ovu upravo priču, taj naš odnos prema Europi, što nama Europa jest, što mi od te Europe očekujemo, koji se to bitni procesi u Europi događaju i koji su naši odgovori upravo na te procese? A ne da se oni svode na to da li jesmo ili nismo za globalizaciju, amerikanizaciju ili već nešto drugo, nego da vidimo što se iza toga krije. Evo, toliko od kluba HSLS-a. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Mario Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupnik je rekao da Vlada ne uvažava Sabor. To jednostavno nije točno. Rekao je da je to često, nije naveo ni jedan primjer. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege! ova interpelacija omogućila raspravu pred hrvatskom javnošću i otvorila mogućnosti iznošenja argumenata načina gledanja na brzinu, karakter i smjer hrvatskog približavanja Europskoj uniji, ona je sama po sebi već postigla svoj primarni cilj. Naime, ja bi prije same rasprave o meritumu želio kazati nešto što u hrvatskoj javnosti naravno postoji kao problem. On se stalno iščitava na ovaj ili onaj način. I naravno kad se govori o Europskoj uniji onda je hrvatski euro skepticizam nešto što je naprosto nezaobilazna tema. I to je na neki način prisutno i u hrvatskoj javnosti i u hrvatskim političkim opcijama, što je potpuno legitimno. Ključno je pitanje na koje nažalost niti stručnjaci niti autoriteti koji se bave istraživanjem razloga za postojanje ovakvog promišljanja kod hrvatskih građana, da nema naprosto odgovora niti je moguće makar do danas se nisu utvrdili niti motivi niti uzroci niti motivacije ovakvog stanja. Naime, ono što jest utvrđeno to je da se takvo promišljanje ne može osloniti na racionalnu kalkulaciju troškova i koristi od Europske unije. Znači to definitivno jest utvrđeno. Da rezultat takvog stanja nije u racionalnoj konstataciji koristi odnosno troškova. Međutim, ne postoji strategija kojom bi se hrvatsko društvo, hrvatska javnost uhvatila u koštac sa ovom činjenicom da euro skepticizam u Hrvatskoj postoji. I onda se naprosto može kazati da je hrvatski euro skepticizam naprosto neka endemska boljka koju je vrlo teško definirati kao uzročnika, a onda je sukladno tome teško naći i lijek za to. Znači, bez obzira što ne možemo definirati na toj razini znanstvenoj uzroke i posljedice, mislimo da je s obzirom na iskustva drugih zemalja vrlo jasno u okviru našeg nacionalnog mnijenja, političkog mnijenja koje je po pitanju Europske unije vrlo jednoglasno zauzelo stajalište braniti one teme koje su bitne i postaviti ključno i najvažnije pitanje, koji su naši hrvatski nacionalni prioriteti? Jer kroz tu rečenicu koji su naši ključni hrvatski nacionalni prioriteti otvaramo po meni najvažniji razlog da euro skepticizam bude u padu. tema koja naravno će ući u meritum ove rasprave počiva na nekoj demistifikaciji predpristupnih fondova. Naime, ja sam uvjeren kada bi te u hrvatskoj javnosti, kod hrvatskih građana pokušali otvoriti raspravu o tome što su to predpristupni fondovi, kome oni služe, kako doći do njih, koji od ova tri se se odnose na koje područje, djelovanja vrlo mali broj naših građana neću biti bezobrazan da ima i političara koji možda neće najtočnije odgovoriti na to postavljeno pitanje, ali to je činjenica. Ali to je činjenica. Mi u klubu HSS-a držimo da predpristupni fondovi su vrlo važni za reforme koje Hrvatska treba provesti. No, želimo demistificirati ipak ulogu i značaj predpristupnih fondova na način da su oni ipak sitna pomoć za skupu prilagodbu. Kad kažem da su oni sitna pomoć za skupu prilagodbu mislim upravo na tezu da je evidentno da će troškovi strukturalnih promjena koji se odnose na Republiku Hrvatsku i na razini godine iznositi oko milijardu eura godišnje, što čini gotovo 4% To je činjenica sa kojom se moramo suočiti. Znači nije pitanje da li ćemo se i na koji način složiti? Ali se moramo suočiti sa time. Naravno postoji jedan paradoks koji je evidentan. On je zamijećen najviše u Mađarskom pristupanju kad su se vodili pregovori. Mađarska je inače u odnosu na Hrvatsku imala daleko više vremena, posebno kod SAPARD programa, daleko je snažnije pokrenula ofenzivu korištenja tih sredstava iako u konačnim iznosima kad ih sada usporedite i nivelirate sa Hrvatskom koja je jako malo do sad učinila, u ukupnim iznosima te brojke su nešto malo više u korist Mađarske. No, onaj, ono što je važno da ustvari postoji apsurd. Apsurd je da država koja ulazi i priprema se u ulaskom u Europsku uniju troši tada najveći dio sredstava a najmanji dio ipak dobiva. Dok ulaskom u Europsku uniju se tek otvara punina sadržaja korištenja europskih fondova. Znači, u poziciji kada nemate, u poziciji kad vam nedostaje, u poziciji da radi strukturalnih promjena ipak makar kratkoročno ugrožavate razinu socijalnog osiguranja, socijalnog u širem smislu da umanjujete vlastite potencijale i jedna ogromna sredstva 4% milijardu eura direktno ulažete u strukturalne promjene da biste jasno u budućnosti bili spremni što je dobro. Ali kažem, apsurd se upravo počiva na nekonzistentnosti rješenja koji govore o prijemu novih zemalja članica. Kad je u pitanju neke druge zemlje i neka druga praksa, recimo primjer Irske ili irska iskustva na koji je ona ulazila u Europsku uniju, posebno kod korištenja predpristupnih fondova, tada je jasno bila sasvim druga slika. I naravno da unatoč ovome mi nemamo pravo odustati. Naravno da unatoč svim tim razlozima koji čine poteškoće mi moramo učiniti suprotno, moramo pojačati naše aktivnosti u korištenju ovih predpristupnih fondova, moramo stvoriti mogućnosti da se one koriste ali opet se moram vratiti na to. Moramo utvrditi nacionalne prioritete jer bez utvrđivanja nacionalnih prioriteta prioriteta niti jedan od ova tri programa koja se sada mogu koristiti neće biti adekvatni. Prioritetni programi smo utvrdili u nekoliko rezolucija, deklaracija, rasprava u ovom parlamentu i to je sada dodirna točka kakva kakva je uloga hrvatskog parlamenta, kakva je inače pozicija hrvatskog parlamentarizma, kakva je inače uloga predstavničkog tijela nas predstavnika u ukupnoj vlasti u civilnoj Hrvatskoj, u političkoj Hrvatskoj, u građanskoj Hrvatskoj. Mislim da je sa puno razloga se može kazati da razvoj parlamentarizma u Hrvatskoj nije bio na onoj razini koju treba osigurati da bi se društvo ukupno moglo nositi sa vrlo ozbiljnim i vrlo teškim putem koji slijedi Hrvatska i putem kojim je ona krenula. Mislim da je parlamentarizam u Hrvatskoj deklarativno usporediv sa svim drugim zemljama Europske unije i onima koji to nisu ali na suštinskoj razini da on pada na ispitu i da je to gotovo pravilo u svakoj vladi i u svakoj parlamentarnoj većini da se stiče da se stiče utisak javnosti da on nema tu potrebnu snagu, odlučnost, volju da do kraja jasno se bori za one ciljeve za koje sam siguran da se i kao pojedinci i kako političke stranke bismo se borili ali nažalost radi kompetencije koju smo dali Vladi Republike Hrvatske počesto se jasno kompromisno dogovaramo i onda upravo od onih nacionalnih prioriteta ne stvaramo nacionalne prioritete i oni nisu dovoljno vidljivi građanima. Nebitno je da li su vidljivi nama ali građani ih dovoljno jasno ne vide i onda izražavaju svoj euroskepticizam. Prema tome, uloga parlamenta je vrlo značajna. On mora ponekad preuzeti ulogu bez obzira koliko to bilo teško i bolno da kaže gospodo ovo su norme ispod kojih hrvatski parlament nikad neće ići, i kad je u pitanju nadzor, i kad je u pitanju svjedočenje o najvažnijim temama a ovo je važna tema. Prema tome, mi u klubu HSS-a smo apsolutno na liniji jačanja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, zakonodavnog ponašanja i odrastanja hrvatske demokracije da se trodioba vlasti ne bude samo deklarativna nego da ona bude stvarno pa ako treba zabilježena na bilo koji mogući način koji će ostati u razini dobre demokratske prakse. Prema tome, u tom smislu ova rasprava je po meni valjana i korisna. Drugi dio bi se želio osvrnuti upravo na ove nacionalne prioritete. Da li je u Hrvatskoj nacionalni prioritet proizvodnja hrane i poljoprivredna proizvodnja? Ona jest nacionalni prioritet i on mora biti. Naravno, polazi iz činjenice da je 85% Hrvatske ruralno, da najveći broj stanovništva još uvijek živi na hrvatskom selu. Iz toga naravno proizlaze obaveze koje moramo kao politika definirati. Da li mi u praksi i u naravi smo naš nacionalni prioritet poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnju hrane u Hrvatskoj, znači jačanje proizvodnih potencijala Republike Hrvatske podigli na prave noge? Nismo. Nismo to učinili. Da li će ovi predpristupni fondovi omogućiti solidarno podizanje tih naših kapaciteta? Ma nažalost, znate što? Neće. Neće jer najveći problem kod kojeg se poduzetnici susreću susreću kad su u pitanju predpristupni fondovi posebno SAPARD je da financijski pokazatelji koji se traže od njih, i to ne samo od tvrtki se traže nego od onih koji podnose projekat, znači od osobe koja je podnijela taj zahtjev za projekat traže se takvi financijski pokazatelji za koje vam tvrdim da je genijalno da su ovih pet udovoljili. Ja sam ostao frapiran, mislio sam da nitko ne može udovoljiti. A znate zašto sam mislio da ne može nitko udovoljiti tim uvjetima i zahtjevima? Pa zato što recimo treba vam tekuća likvidnost iznositi 0,9%, treba vam pokazatelj ubrzane likvidnosti biti veći od 0,6 a operativne profitabilnosti na razini većoj od 5%. Kad imate jednu takvu strukturu a što će vam pomoć. Pomoć treba onima koji nemaju likvidnost, koji nemaju strukturu efikasnosti kapitala kakva se traži, koji su naprosto u nevolji da sami riješe strukturalnu promjenu svog poduzeća. Znači, njima treba pomoći a ne treba pomoći onome koji je najjači. To vam je kao pitanje potpora. Kome se daju? Onima najjačima, oni koji ionako imaju najviše, a onima malima njima se uvijek svake godine smanjuju potpore. Znači, moramo promijeniti sustav na koji ćemo način poticati i koga i koga ćemo poticati. Mi u HSS-u ne zamaramo se da li je ovo dostatna brzina kojom idemo prema Europskoj uniji, da li je brzo, da li je sporo. Mi brinemo o tome da li je ispravan put, da li smo na pravom putu, da li ćemo zaštititi naše nacionalne gospodarske prioritete kroz ove predpristupne fondove, kroz osnaživanje svake odluke koju parlament dovede da se o njoj ne treba raspravljati da li se učinilo po pitanju odluke ovog parlamenta. Nažalost, ne samo u ovom mandatu i u mandatima prije nisu se uvijek ni na ispravan način uvažavale odluke pa makar bile jednoglasne hrvatskog parlamenta nego bi se obično one zaboravile, one bi se preskočile, one bi se frizirale. Ali mislim da je ovo dobra prilika da razmotrimo razloge koji su nas doveli u ovo stanje i da ih povežemo sa građanskim euroskepticizmom koji postoji u Hrvatskoj, a koji ja ne znam odgovor što se tiče razloga ali znam da on ovisi o nama i o tome na koji način ćemo obavještavati naše građane gdje je njihovo mjesto, gdje će oni naći korist i na koji način će moći ga koristiti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem. Kolega Markov je rekao da se velikima davaju potpore, da se malima umanjuju potpore. Naime takva tvrdnja doista to je nešto što je potpuno netočno. Ja ću podsjetiti kolegu Markova da je ova Vlada ispravila određene nepravde koje joj je nanijela upravo Vlada koju su oni … /Govornik se ne razumije./ … kad su umanjivali potpore i za sadnju vinograda i za masline i maslinike. Prema tome apsolutno je netočna tvrdnja koju je on iznio. A uostalom dosta tvrdnji koje je naveo jednostavno nema uporišta u činjenicama. I bavljenje poljoprivredom sasvim sigurno da je 85% stanovništva se ne bavi poljoprivredom. To je ono što je on rekao. U ruralnim prostorima također ne može biti točno popis. Samo ako zbrojite gradove pa ćete i tu doći do sasvim drugih podataka. Ne možete govoriti 85% hrvatskog stanovništva živi u ruralnom području. Samo u gradu Zagrebu ima … /Govornik se ne razumije./ … stanovnika, to je skoro četvrtina Hrvatske.

razumije se./ … **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Neću ja dugo. Ali tri stvari trebamo otkloniti kao moguće nesporazume. Prva je lingvistička akrobatika gdje se prijedlog zaključaka Kluba Hrvatske narodne stranke tada, danas iščitava drugačije no što se čitao onda kada ga je Sabor usvajao. Vrlo smo jednostavno rekli. Cjelovito izvješće. Ako je danas sadržaj, cilj, svrha izvješća nekome sporna kako to onda nije bila sporna kada je državna tajnica rekla: «Mislim da će se i u izvješću koje će se dakle u 6 mjeseci podnijeti o napretku na ovom procesu to jasno i vidjeti.» Danas je problem iščitavanja i tumačenja što je predlagatelj mislio kad je nešto predlagao? Ovo što je sada Vlada u svojem izvješću napisala to smo mislili i tražili. Drugo, 15. veljače ove godine jedne novine objavljuju podatak da od 51 program prijavljen za «SAPHARD» prošlo je njih 5. Dva obiteljska gospodarstva i 3 poljoprivredno, iz poljoprivredno-prehrambenog sektora veće tvrtke. I u tim novinama piše da, čudni podatak da je na terenu diljem zemlje oko 200 savjetnika Ministarstva zaduženo za za pomoć među ostalim poljoprivrednicima za popunjavanje dokumentacija za projekte od kojih je njih 25 posebno obrazovanih za 25 za «SAPHARD». Dolazi 51 projekat, samo 5 prolazi. Ponavlja se natječaj, ide drugi natječaj 28. ožujka. Očito je tada već bilo viđeno ili vidljivo da nešto u tim pripremama, edukacijama i prijavama programa nije u redu. Da smo o tome prošle godine u jesen raspravljali možda bi ovaj drugi natječaj išao nešto ranije. Ne tek 28. ožujka. I još jedna stvar. Postupak dobivanja ovih sredstava je između ostalog da se dakle projekti daju na uvid akreditacijskoj agenciji koja od najvažnijih stvari mora provjeriti da li je projekat sukladan Nacionalnoj strategiji razvoja Hrvatske. I ako je ide dalje. Nacionalnu strategiju razvoja Hrvatske donijela je Vlada, a ne Sabor. Jedan od projekata koji nije dobio zeleno svjetlo među onih 51 je bio projekat izgradnje pogona za obradu tartufa «Zigante» ako se ne varam. Koji nije mogao proći jer tartufi i obrada, prerada tartufa nije dio nacionalne strategije. I samo zbog toga bez obzira na isplativost, bez obzira na potrebe projekat dalje nije mogao ići. Sad ja pitam da li netko zna da li su šampinjoni u strategiji? Proizvodnja i prerada šampinjona. Možda je uzgoj nojeva u Nacionalnoj strategiji ili istarsko govedo, «buškarin»? Međimurski hladni konj, hladnokrvni konj.

Možda je u Nacionalnoj strategiji uzgoj krznaša kojega smo u međuvremenu zakonom za 10 godina zabranili. Više se neće smjeti uzgajati, ja ne znam. Ili da li je u toj strategiji i razvoj tekstilne industrije? A da je prvi izvještaj došao je bilo vidljivo i da smo o tome raspravljali možda bi i u Nacionalnoj strategiji Vlada ugradila nešto čega sada nema? I za ovi, primjeri projekata koji nisu mogli proći dalje jer ih nema u Nacionalnoj strategiji nije dovoljni argumenat da razmotrimo odnosno Vlada razmotri sama tu Nacionalnu strategiju i da ju dopuni ako je bilo nečega što nije unutra. Da je tih rasprava bilo prije 16 mjeseci možda bi sada raspravljali o 200 milijuna kuna povučenih, 200 Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega je rekao da se zaključak Sabora iščitava danas drugačije nego što se iščitavao tada. To je nemoguće. Jednako piše danas kao što je pisalo i tada u zaključku Sabora da se da izvješće i o povučenim, neiskorištenim sredstvima. A za to se nisu stekli uvjeti. Za to se nisu stekli uvjeti. «CARDS», program 2003. tek su ugovorena sredstva dakle u srpnju 2006. godine. A realizacija svih tih projekata i financijsko iskorištavanje do kraja 2009. godine. Do kraja 2009. godine. Dakle za taj dio tog zaključka apsolutno je nemoguće pripremiti izvješće. Zato što jednostavno nismo došli u tu fazu. Što se tiče što se tiče «SAPHARD-a» sasvim vam je jasno da ide i sada natječaj. Ići će i još jedan natječaj. Prema tome tu je stvar još otvorena i za ugovaranje i za dogovaranje projekata. I treća stvar nemojte postavljati pitanja ovdje nama, pročitajte što piše u Nacionalnoj strategiji.

što je predlagatelj mislio kad je ovo predlagao. Ja tvrdim da tog problema nema, jer ako analiziramo što predlagači govore, onda vidimo da je mislio isključivo, da su mislili isključivo na vlastitu promociju. Pa recimo evo prva predlagateljica želi postati ministrica vanjskih poslova, zatim konkurencija iz SDP-a, nakon tog kolega Pero evo želi postati višestruki ministar nekoliko ministarstava, onda kolega Lesar robnih zaliha koliko sam čuo. Hvala. Sad idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Marijo Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici, predstavnici Vlade Republike Hrvatske. Interpelacija potpisana od strane saborskih zastupnika o radu Vlade na području predpristupnih fondova moram kazati je neutemeljena i neargumentirana. U interpelaciji se kaže citiram: “Predpristupni fondovi Europske unije se ne koriste.“ Isto tako se u interpelaciji izražava iznimna zabrinutost nebrigom i nezainteresiranošću Vlade da predmetna sredstva iskoristi, te da Vlada Republike Hrvatske uskraćuje svoje građane za znatna razvojna sredstva. Na svaku od ovih neargumentiranih iznesenih neistina odgovorit ću. Za upoznavanje građanstva o fondovima Europske unije u 2005. godini održano je preko 300 seminara i predavanja na temu programa pomoći Europske unije, predpristupnih fondova i načina pisanja projekata sukladno EU procedurama. U 2006. godini preko 450 predavanja na temu EU fondova, stalnih tv emisija, propagandnih materijala i tiskovina. Sve informacije u Zakonu o potvrđivanju financijskih sporazuma u kojima je jasno stajalo da se prava sredstva mogu dobiti kada i na koji način kreće postupak ugovaranja itd. donio je Hrvatski sabor, pa prema tome ti isti potpisnici interpelacije su mogli pročitati i informirati se da ih je to zanimalo. Pitam se samo tko je tu nezainteresiran? Vlada je u interpelaciji kvalificira kao nezainteresirana unatoč svim aktivnostima koje su poduzete za uspostavu upravljanja predpristupnim programima pomoći Europske unije. Uloženom ogromnom trudu i naporu velikog broja tijela državne uprave, činjenicom da je povećan broj zaposlenih na poslovima upravljanja programima i projektima EU fondova sa 120 osoba 2004. godine na 513 osoba 2007. godine. Postignutim rezultatima sustav je u rekordnom roku dobio dozvolu za rad, akreditaciju od strane Europske komisije. Stjecanjem statusa kandidata za članstvo i stjecanje prava na korištenje predpristupnih instrumenata PHARE, ISPA i SAPARD zahtjevi koji se postavljaju pred Hrvatsku kao korisnicu predpristupnih programa sve su složeniji posebno u dijelu pripreme kvalitetnih projekata. Usprkos tome hrvatska državna administracija uspješno je odgovorila na izazove koji su se pred njom našli, te je tako u razdoblju od 2000. do 2006. godine pripremom kvalitetnih projekata osigurala ukupno 514 milijuna eura. Nadalje, iznos koji je Hrvatskoj dodijeljen na korištenje u slijedeće 4 godine do 2010. a ukupno se radi o 589 milijuna eura u odnosu na 514 milijun koliko je primila u prethodnih 6 godina svjedoči o tome da su postignuti izuzetni rezultati u pripremi projekta. Javno priznanje za svoj rad na području uspostave institucionalnih kapaciteta za provedbu predpristupnih programa Vlada Republike Hrvatske dobila je od Europske komisije u obliku odobrenja za prijenos ovlasti za upravljanjem sredstava iz proračuna Europske unije. To je službeno objavio i predsjednik Europske komisije Barosso. Vlada Republike Hrvatske ni u kom slučaju nije pokazala ignorantan stav i nepoštivanje zakonodavnog tijela već upravo suprotno. Svi financijski sporazumi za koje je potrebno osigurati sufinanciranje iz nacionalnog proračuna prošli su postupak usvajanja na sjednicama Sabora. I na kraju moram zaključiti da je ova interpelacija loš pokušaj obmane javnosti. Hvala lijepo.

naveo da je u 2005. godini održano preko 300 seminara. U 2006. preko 400 predavanja na temu europskih fondova, ali je propustio reći tko su bili sudionici. Pa želim zapravo samo dopuniti ovaj njegov dio pa ću reći da su sudionici tih dakle preko 750 seminara samo u razdoblju od 2005., 2006. a ta aktivnost se nastavlja i u 2007. godini. sudionici tih seminara, predavanja su bili tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne uprave i samouprave, nevladine organizacije, obrtničke i gospodarske komore, novinari, studenti, nastavnici, učenici i druge ciljane skupine. Dakle, kada se doista tendenciozno i neistinito o interpelaciji govori o nezainteresiranosti Vlade da upozna svoje građane sa mogućnostima koje proizlaze iz korištenja europskih fondova, onda treba reći da je to čista neistina i obmanjivanje javnosti. Što reći nakon 750 predavanja? Ili činjenicu da je među tih 750 predavanja 350 tih predavanja je bilo isključivo vezano uz mogućnost korištenja predpristupnog fonda SAPARD. Dakle, ovoga koji govori o poljoprivredi o čemu smo malo prije mogli čuti od nekoliko prethodnika. Dakle, 350 predavanja na temu SAPARD-a i to za ove silne skupine, za sve one koji su potencijalni korisnici i ne samo za njih, nego za sve medije. Treba, nije spomenuo ni emisije koje su na nacionalnoj televiziji euro abeceda itd. puno toga je napravljena i doista postoji itekako volja i želja a ta želja i volja Vlade da upozna naše građane o europskim fondovima se najbolje da iščitati kroz ove aktivnosti. Pa gotovo svakodnevno znači, više nego jedna dnevno u prošle dvije godine jedno predavanje je bilo svakog dana de facto. Prema tome, nemojte obmanjivati javnost, nemojte govoriti ono što nije istina. Zato nema potrebe da se na ovaj način pristupa ovom predmetu. I kad govorimo, evo pročitat ću jedan samo dio vezan uz ISPA. Dakle, uz uz ISPA-u možemo reći slijedeće. Razdoblje ugovaranja je u tijeku. Tek nakon toga slijedi razdoblje provedbe ugovorenih projekata, što znači da nema neiskorištenih projekata i nema neiskorištenih sredstava. Ako je nešto u tijeku, pa ne možemo govoriti niti o neiskorištenim projektima niti možemo govoriti o neiskorištenim sredstvima. Temeljem čega možemo govoriti ako je ugovaranje u tijeku. Dakle, to je proces koji tek slijedi. Prema tome, nemojmo obmanjivati javnost na ovaj način na koji to vi pokušavate govoriti o nezainteresiranosti Vlade, da upozna građane, da se realiziraju projekti. To jednostavno nije točno. Nije istina i to je svakako jedan od temeljnih razloga zašto ovo sve skupa treba baciti ovu vašu Interpelaciju. Hvala. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo poštovani kolega. Htio bih malo sa, još neke stvari dodati. Naime, kad smo boravili evo nas 5 zastupnika u Bruxellesu gdje je bio seminar o predpristupnim fondovima ekipa iz Bruxellesa nam je upravo dala predavače iz zemalja i iz koji smo, koje danas spominjemo. Dakle iz Mađarske, Slovačke, I kad smo vidjeli koje su probleme oni imali kod korištenja predpristupnih fondova onda nam je puno toga bilo jasnije. mi njih danas uspoređujemo s nama. Oni su unutra, a mi smo vani. Oni imaju daleko lakši pristup svim tim fondovima, daleko veću pomoć nego što imamo mi i ja znam da našu diplomaciju i onda sve ove ljude koji su u pregovorima čeka daleko, daleko veći i teži posao nego što čeka njih. Tako da nije velim, nije fer nas uspoređivati. Drugo pitanje. Koliko smo mi zapravo krivi što je relativno mali postotak ljudi koji žele da uđemo u Europsku uniju? Pa mi često, upravo i svojom retorikom, dakle svojim načinom prikazivanja odnosa između Europske unije i Hrvatske pričama o rasprodaji Hrvatske, pričama o majoritetu Europske unije već sad i sl. upravo razvijamo tu odbojnost. I mislim da bi prije svega mi moralo ovdje reći. Nama je najnormalnije da sinoć recimo igraju ne znam Chelsea i Liverpool, da je jedan klub ruski, drugi je američki. I to je sve u redu. A kod nas ako bilo što stranci kupe to je gotovo, to je tragedija, rasprodaja. Radije se obratite onima koji prodaju jer oni vrlo prelako prodaju, ne samo otoke što su počeli ranije, nego prodaju sve oko sebe, a da ne pitaju tko kupuje. Hvala.

korištenja pristupnih fondova, natječajni postupci propisani su praktički vodičem kroz proceduru ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama i tu apsolutno se procedura ne obavlja po Zakonu o javnoj nabavi, što se tiče hrvatskih zakona. Isto tako tom procedurom su propisani rokovi od 6, 9 i 12 mjeseci. Tako da mislim da nije u redu da se administracija napada kao i prekobrojna, a isto tako i nesposobna jer zaista ponaša se onako kako i direktiva EU to zahtijeva. Evo par podataka što se tiče SAPARD-a isto tako zašto nije iskorišten. Međutim, 8,6 iskoristivosti SAPARD-a u prvom krugu je puno više nego što su ostale zemlje isto tako na prvom natječaju. Međutim SAPARD traje do 2008. godine i zasigurno i 25 milijuna sredstava EU, isto tako i naših 8 milijuna sigurno će biti utrošeno. Jer i SAPARD drugi natječaj ima svoje neke promjene. Međutim uspostava SAPARD agencije za razumije./ … SAPARD agencije u ostalim zemljama trebalo više od 2 godine Hrvatska je to napravila za 17 mjeseci, najbrže od svih zemalja do 26.7. znači do 1. natječaja. A isto tako donošenja plana za poljoprivredu i ruralni razvoj u Hrvatskoj je trajalo 7 mjeseci, u svim ostalim zemljama to je trajalo 12 mjeseci i više. A dok je zaključivanje višegodišnjeg Sporazuma o financiranju s Europskom komisijom svima je trebalo godinu dana, Hrvatska je to napravila za mjesec dana. Zato što je paralelno sa planom donosila i zaključivanje sporazuma. Znači bez obzira na brojnost administracije jednostavno administracija za provedbu ovoga svega treba. I mislim da će se ona za sve te projekte još morati povećavati. I sigurno za ova dobra je bila učinkovita. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I sljedeće replika, poštovani zastupnik Jakša Marasović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolege i kolegice. Znate na što ovo sliči, ova rasprava ovdje? Kao da gluhom šapćete ili slijepcu namigujete. Ovdje se točno radi u Interpelaciji na obavezu Vlade da podnosi izvješće svakih 6 mjeseci Hrvatskom saboru vezano za korištenje predpristupnih fondova Europske unije i na ono što je iskorišteno i ono što nije iskorišteno. A obzirom da vi govorite o predavanjima, ma mogli ste vi održati 750 tisuća predavanja. Ali rezultat ovoga o čemu je Interpelacija je nula. Zašto je nula, zašto je nula? Pa jasno je. I Vlada nije kriva što je nula. Vlada niti šta radi, niti šta zna raditi, a kad ne radiš ne možeš biti ni kriv. I to je taj rezultat. A da je to tako pa u pretpristupnoj strategiji su planirana sredstva od 245 milijuna za PHARE, za ISPA, za SAPARD u periodu 2005.-2006. Pa zar su oni u Europi tukci kad su to planirali. A mi smo od toga iskoristili koliko, 10% ili 24%. Evo, i sad mi govorimo o tome da ta izvješća nisu potrebna. A posve je jasno o čemu govorimo.

odgovor, replika, odgovor na repliku Mario Zubović. Izvolite. Ne treba gubiti strpljenje i ovako vrijeđati kolegu Franu. On bi vam mogao lijepo svirati pa bi bili bolje volje, ne bi bili tako nervozni. I na, vi bi htjeli da se u ovoj Interpelaciji govori da mi govorimo ono što bi vi htjeli. Pa to nećete čuti. Mi nećemo govoriti ono što vi želite. A vi bi htjeli nešto ovdje govoriti što nije…

Ovdje ste napravili jednu predstavu kako hrvatska Vlada nešto ne radi dobro. A to vam gospodo nije točno. Imate u Saboru Nacionalni odbor koji prati pregovore, koji prati sve što se događa u Europskoj uniji i taj Nacionalni odbor je uvijek dao prolaznu ocjenu pregovaračkim timovima, naporima Vlade, pregovaračima. Sad bi vi to htjeli sve okrenuti. To vam jednostavno neće uspjeti, ali nemojte se uzrujavati, nemojte napadati kolege nas koji ne pristajemo na vašu interpelaciju. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. U interpelaciji o radu Vlade na području korištenja predpristupnih fondova Europske unije predlagatelji ističu zabrinutost nebrigom i nezainteresiranošću Vlade da se iskoriste sredstva iz predpristupnih fondova. Institucionalne mjere navedene u izvješću Vlade Republike Hrvatske podnesenom povodom predmetne interpelacije dokazuju kako je Vlada Republike Hrvatske vrlo ozbiljno pristupila izgradnji sustava za upravljanje programima Europske unije kroz provedbu niza aktivnosti kojima se državna uprava pripremala za rad na navedenim programima čime je pokazala i brigu i zainteresiranost da se iskoriste sredstva iz predpristupnih fondova. Podsjećam kako je Vlada Republike Hrvatske još u listopadu 2004. usvojila akcijski plan za korištenje predpristupnih programa, a rezultati uloženih napora očituju se u tome da je hrvatska državna uprava uspješno i brzo ishodila akreditaciju za financijsko upravljanje fondovima Europske unije. Nadalje je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 9. lipnja 2006. usvojen plan aktivnosti za korištenje predpristupnog programa IPA, a u tijeku su pripreme za ishođenje akreditacije Europske Komisije za upravljanje tim instrumentom pomoći. Kako bi se u narednom razdoblju osigurala potrebna pomoć za provedbu mjera predviđenih u pristupnom partnerstvu te u nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji Vlada Republike Hrvatske usmjerila je aktivnosti prema jačanju apsorpcijskih sposobnosti za korištenje pomoći koju osigurava zajednica i to kako u pogledu iskorištenja sredstava koja su joj dostupna u sklopu programa CARDS, PHARE, ISPA i SAPHARD tako i u pogledu korištenja novog programa IPA. Razvidno je da je Vlada u cijelosti svjesna potrebe pravilnost funkcioniranja ovog sustava ne samo zbog sredstava koji se dobivaju kroz predpristupne programe, već i zbog pripreme za korištenje fondova kojima se financira kohezijska politika Europske unije, a Hrvatska će im imati pristupa nakon stupanja u članstvo. Naime, jačanjem sustava provedbe predpristupne pomoći osigurava se ne samo gospodarski učinak kroz mogućnost gospodarskog jačanja konkurentnosti proizvodnje u RH i postizanja gospodarske socijalne kohezije, već se izgrađuje institucionalna sposobnost i potrebni kadrovi koji će omogućiti da se po ulasku u EU iskoristi čim veći dio sredstava koje nudi članstvo u Uniji. unije uspostavljaju se i provode kroz vrlo zahtjevan sustav sastavljen od različitih institucija Europske unije i države korisnice. Pri tome Europska Komisija utvrdila osnovne uvjete kojima zemlja korisnica treba, koje kako bi ovim sredstvima mogla kvalitetno upravljati. Dodatno Vlada Republike Hrvatske proučila je i praksu dosadašnji zemalja kandidatkinja u kojima su sustavi provedbe već bili uspostavljeni. Ovi zahtjevi uključuju dva institucionalna aspekta, imenovanje osoba odgovornih za upravljanje sredstvima EU pomoći. I dva, uspostava administrativnih kapaciteta institucija uključenih u upravljanju fondovima. Svojim izvješćem Vlada je dokazala kako se kontinuirano ulažu napori u svrhu osiguranja dostatnog broja osoblja za rad na fondovima što je rezultiralo i povećanjem broja zaposlenih na na poslovima upravljanja predmetnim programima i projektima sa 120 osoba u 2004. na 513 u 2007. godini. Isto tako uz povećanje broja službenika koji rade na provedbi predpristupnih programa značajni su napori uloženi i u njihovu u sustavnu edukaciju. Naveden je broj od 4 tisuće 500 polaznika iz tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave, nevladinih organizacija, obrtničkih i gospodarskih komora koji su sudjelovali na više od 300 različitih seminara, radionica, tečajeva. Javno priznanje za svoj rad na području uspostave institucionalnih kapaciteta za provedbu predpristupnih programa Vlade RH je dobila od Europske Komisije u obliku odobrenja za prijenos ovlasti za upravljanje sredstvima. Revizori Europske Komisije su procjenjivali provedbene sustave za programe PHARE i ISPA u Republici Hrvatskoj nisu pronašli nikakve blokirajuće nalaze. Povjeravanjem svojih sredstava tijelima državne uprave Republike Hrvatske Europska Komisija potvrdila je kako je sustav kojeg je uspostavila Vlada Republike Hrvatske transparentan, kvalitetan i učinkovit. Izuzetno je važno zadržati ovako dobre rezultate i tijekom provedbe programa IPA budući da će u sustavu njegove provedbe te znanju i iskustvu stečenom kroz njega ovisiti sposobnost RH za apsorpciju instrumenata kohezijske i poljoprivredne politike nakon pristupa EU. Ključni faktor u tome je održavanje političke potpore provedbi projekata, ali i nastavak u ovom izvješću Vlade iznesene politike zapošljavanja i zadržavanja visokoobrazovanih i posebno specijaliziranih državnih službenika o čijem radu ovisi kvaliteta rezultata. Sukladno navedenom u cijelosti podržavam izvješće Vlade Republike Hrvatske kojim se odbija interpretacija, interpelacija pardon o radu Vlade na području korištenja predpristupnih fondova. Hvala. Hvala lijepa. Replika, poštovani kolega Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa gledajte kolega Štengl i ostali kolege iz vladajuće većine, mi se ovdje razlikujemo u jednoj bitnoj stvari. Dakle, vi cijelo vrijeme pokušavate govoriti o formi, a mi pokušavamo govoriti o sadržaju. Ako govorimo o količini održanih seminara za SAPHARD onda možemo reći da ih je bilo ne znam toliko i toliko, međutim ako govorimo o tome šta je rezultat tih seminara onda nikako ne možemo biti zadovoljni, onda možemo reći da je forma odrađena, međutim da je ocjena loša. Vi govorite da je bilo ne znam 500 sati nečega, ali je rezultat loš. Ovdje danas nije bilo govoreno o nečemu što stvara u ovom trenutku veliki problem uspješnim lokalnim samoupravama koji su uspjeli dobiti neke projekte. Primjerice grad Koprivnica je dobio dva projekta iz "Interekt 3a". Jedan zove se "Panonska paleta", odluka je stigla iz Europske unije u studenom. Ugovor smo dobili u veljači jer je došlo do toga da se decentralizirano počelo o tome odlučivati. Do dana današnjega na žalost još nismo dobili dio novca koji je trebao doći iz toga fonda iako je počelo se provoditi projekt od 1.1. ove godine, on traje 13 mjeseci. Naš mađarski partner je dobio odluku u studenome, u studenome je dobio i ugovor za to za to i 1.1. je dobio novac za provođenje tog projekta. Dakle proces decentraliziranog odlučivanja u Hrvatskoj kasni 6 mjeseci. Drugo, Interekt 3A Adriatico je odluka došla u prosincu, ugovori još nisu stigli, naši talijanski partneri su počeli provoditi projekt, mi na žalost ne možemo početi pratiti njih u tim zajedničkim aktivnostima jer naš dio u Ministarstvu financija još nije dostavio nama niti ugovor niti novac za izvršavanje toga programa. Prema tome mi doista možemo govoriti što kolega Matešić kaže da je to jedan proces pa on traje enormno dugo pa nemamo izvješća, zato je tako u ovoj situaciji. A, kad bismo bili iskreni onda bi trebali reći da doista nismo iskoristili sve što smo mogli, da proces traje predugo i da je administracija kod nas još uvijek nedovoljno efikasna da bi pratila projekte koje su naši gradovi i općine dobili. Možete mi odmahivati glavom, ja sam rekao dva vrlo konkretna primjera, a vi… **Arlović, Hvala lijepa kolega. Odgovor na repliku, kolega Štengl. Izvolite. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mršić, pa evo spomenuli s te prvo te seminare. Jeste to veliki broj, to je impozantan broj, ali to ne znači da su svi zadovoljili na tim seminarima. … ne čuje./ … Pa koliko ih upiše fakultet pa ne završi, tako i to. Nisu svi … pa možda i zato, i možda su i zato programi nepotpuni, možda i zato nisu programi prihvaćeni što su rađeni nedovoljno kvalitetno. Jer dozvolit ćete svi ti fondovi ipak nisu Karitas da se tamo pojavimo i kažete čujte treba mi gaća i hlača i pa dajte mi novce. To se malo drugačije sve skupa radi. Hvala. Replika, poštovani kolega Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Evo ja ću se nadovezati na ovu temu vezano uz edukaciju, kroz seminare, kroz predavanja pa ću zapravo povrgnut sve one koji na žalost danas u 21. stoljeću smatraju, nema ih više u sabornici, da znanje nije potrebno. Da znanje koje se daje kroz predavanja, kojim se educiraju ljudi koji bi trebali aplicirati i koji bi se trebali pojaviti na tim natječajima, evo danas imamo ljude u Saboru koji smatraju da je to ništa, da je rezultat toga nula. Pa nije rezultat toga nula. Nije zbog konkretnih rezultata i nije zbog činjenice da natječaji traju. Kolega Mršiću SAPARD je u tijeku natječaja, drugi natječaj u kojeg će biti uključeno i gljive o kojima je govorio malo prije kolega Lesar, da ne bi oni koji se bave uzgojom gljiva mislili da to nije i da je nemoguće to financirati, to nije istina, pa vi širite neistinu. Kolega Lesar je rako da gljive se ne mogu, a upravo traje natječaj u kojem se gljive mogu financirati, uzgoj gljiva. Dakle nama ne treba takvo plasiranje neistina prema javnosti. druga stvar ljudi koji će aplicirati doista moraju znati proceduru. Procedura jest komplicirana, ali proceduru nije određivao Hrvatski sabor. To je procedura koja je prihvaćena od strane Europske unije, od onih koji su ta sredstva stavili na raspolaganje prema svojoj poljoprivrednoj politici. Dakle tu je riječ o poljoprivrednoj politici Europske unije kada Ne možemo brkati pojmove ono što vi konstantno radite tijekom današnje cijele rasprave. Brkate pregovore sa predpristupnim fondovima, to su dvije odvojene stvari. One u suštini imaju svoju povezanost i vezu, ali ovdje su to dvije različite teme. Konkretno program SAPARD traje natječaj sada još jedan, bit će još jedan natječaj, prema tome ne možemo govoriti o realizaciji programa SAPARD dok se ne završi natječajni proces nakon kojeg slijedi tek ugovaranje i realizacija projekata. Pa dajte malo, budite malo ozbiljniji i konkretniji kada govorite o činjenicama. Odgovor na repliku, poštovani kolega Štengl. Izvolite. da propisi ne ovise o propisima Republike Hrvatske nego da propise provedbene toga propisuje Europska unija i mi se toga moramo držati. Naravno da bi mi, da bi lakše došli do novaca, da bi svatko da bi lakše došao do novaca išao to nekom svojom metodom. Ne, te metode su propisane.

Evo možda najbolje ova rasprava jutrošnja govori najbolje sama za sebe. Naime, da su izvještaji pristizali kako treba vjerojatno danas oko interpelacije ne bi bilo toliko vehementnosti. Naime od kada je Hrvatska potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i potom krupnim koracima krenula prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji, sve je manje vremena Vlada nalazila za informiranje kako hrvatske javnosti, a bome tako i Hrvatskog sabora. O konkretnim mjerama i reformama koje poduzima kako bi naše članstvo u Uniji nastupilo što brže i po što boljim uvjetima. Na žalost nešto slično je bilo i sa NATO-om, ali ako već prosječni građanin nema prilike čuti kvalitetnije redovne informacije o Europskoj uniji izgleda da sada više ni saborski zastupnici nemaju pravo tražiti ono što je sam ovaj Sabor svojim zaključkom donio, znači da ga se redovno izvještava. Oprostite možda griješim, ali ovdje se ipak još uvijek radi o parlamentarnoj demokraciji. Kako stvari stoje? Dakle 6. listopada 2005. godine na 16. sjednici donesen je Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade RH i Europske komisije kao pravna osnova za reguliranje svih daljnjih odnosa za korištenje svih predpristupnih fondova Europske unije bilo SAPARD-a, PHARE-a ili ISPA-e odobravati projekt, odobravanje projekata iz pojedinih programa i potpisivati posebni financijski sporazumi. Uz navedeni Zakon o potvrđivanju memoranduma Hrvatski sabor je većinom glasova donio i zaključak kojim se obvezuje Vlada na podnošenje detaljnijeg izvještaja o korištenju predpristupnih fondova i to na planirane i neiskorištene programe. Napominjem to jer smo danas oko tog naziva već dosta razgovarali. S obzirom da od toga dana je proteklo više od 15 mjeseci postavlja se pitanje u čemu je problem. Da li saborske zastupnike Vlada sustavno zanemaruje ili je jednostavno nesposobno izvršavati svoje obaveze. S obzirom da je Sabor sa 93 glasa obvezao Vladu na ovaj zaključak, Vlada je dužna taj zaključak dostavit. Smatram da nema neke pretjerane dileme da Vlada ustvari ipak ne radi svoj posao. Predpristupni fondovi Europske unije zapravo su jedno divno područje s kojim se susreće svaka zemlja kandidatkinja. Zašto divno? Naime, Europska unija nudi i stavlja na raspolaganje velika bespovratna sredstva kako bi olakšala reforme i prilagodbe države kandidatkinje i omogućila njezini lakši ulazak u Uniju. Ta su sredstva raspoređena u tri fonda: ISPA za različite infrastrukturne projekte, PHARE za javnu upravu i ostale usluge te SAPARD za poljoprivredu. S jedne strane iskorištenost mislim da oko 15 milijuna eura povučeno, donekle je zadovoljavajuća, iako to nije uvijek baš tako bilo. S druge strane upravo su područja za koja dobivamo novac iz a to je javna uprava, pravosuđe i problem korupcije upravo su ta područja koja se sustavno zanemaruju u reformama. Svjedoci smo to svakodnevno. Sve reforme koje su dosad napravljene na tom području ne pokazuju niti približno očekivane rezultate, pa se logično nameće pitanje na što smo potrošili taj novac. Da li se on mogao bolje iskoristiti? Zašto se nije iskoristio? Sve su ovo pitanja koja se odgovor nameće sam po sebi, a povezan je upravo sa ovom interpelacijom, kad ne odgovaraš nikome, lakše je sakriti svoj vlastiti nerad. Nažalost po Vladu, prošla su vremena kad se nisu postavljala pitanja, pa će se ipak neki odgovori s vremenom a možda i danas ovdje čuti. Kako je moguće da Hrvatska ima najveći broj neriješenih slučajeva na sudovima, najdulje vrijeme čekanja da slučajevi budu riješeni? A u isto vrijeme ima najveći broj sudaca po glavi stanovnika u Europi, ako izuzmemo naravno Luxemburg. Kako je moguće da imamo toliko veći broj javnih službenika po glavi stanovnika od prosjeka Europske unije, a da su oni toliko neučinkoviti? I kako je moguće da Vlada Republike Hrvatske nema hrabrosti riješiti te probleme? Evo, bio je danas ovdje kolega Palarić. Da li vi znate možda, u prolazu je prošao ovdje, da li vi znate, da u Središnjem uredu državne uprave imamo jednog inspektora za upravne postupke, a samo za Grad Zagreb ne bi bilo dovoljno 10? Stanje sa predpristupnim fondom SAPARD u još je gorem stanju. Hrvatski poljoprivrednici su od ponuđenih 245 uzeli tek nešto više od 12 milijuna kuna iz SAPARD-a. Jesu li za lošu iskorištenost krivi vrlo rigorozni kriteriji? Sigurno i oni imaju svoje uloge u tome. Međutim najveću krivnju ipak snosi Vlada koja nije provodila edukaciju ciljanih skupina dovoljno brzo, efikasno i kvalitetno. Dakle, ne govorimo da li je napravljeno 750 sati. Govorimo kakve efekte su ti sati izazvali. Da je u tome tako govori i činjenica da su edukacije pojedinih skupina započele dva mjeseca prije zaključivanja natječaja za projekte. Iz pouzdanih izvora imam informacije o prezentacijama koje Ministarstvo poljoprivrede organiziralo preko Gospodarske komore na razini županija i koji su se provodile u svibnju i lipnju, a natječaj je završavao u kolovozu prošle godine. prikupiti trebali, za prikupljanje podataka trebalo je više od tog vremena koje je preostalo. Takve stvari se naprosto ne smiju još više dešavati. Postavlja se pitanje iz kojih razloga Vlada onda uopće troši naš novac za te prezentacije, kad apsolutno ništa nakon njih ništa nije moguće kvalitetno napraviti? Zašto plaćamo takvu edukaciju ako su efekti nakon provođenja te edukacije tako mizerni? A sad nekoliko riječi o tome zašto je ova interpelacija izuzetno važna? Krenimo od pravnih i Ustavnih posljedica. Naime, neprihvaćanjem ove interpelacije zapravo se može, želi poništiti odgovornost same Vlade koju ona ima pred Hrvatskim saborom. To bi moglo imati dalekosežnije posljedice nego što bi neki u Vladi trenutačno mogli misliti. S druge strane važnost predpristupnih fondova za zemlju kandidatkinju od izuzetno je velike važnosti. Potaknuti raznim propustima i šlamperajem ipak smo se odlučili na čvrsti nadzor nad korištenjem ovih fondova. I zato i tražimo ovo izvješćivanje. Međutim, to nam se ne omogućava na ispravan način. Uz dobre i ispregovarane uvjete ulaska i iskorištavanje fondova najvažniji je aspekt kandidature za punopravno članstvo u Uniji. Iskorištavanje predpristupnih fondova trening je uspješno korištenje sredstava kojoj će Hrvatskoj biti na raspolaganju kad ona uđe u Predpristupna pomoć služi da se izravno ulaže u razvojne prioritete Hrvatske i tako se rasterećuje državni proračun, povećava se apsorpcijska sposobnost tijela državne uprave i razvija se pozitivno natjecanje nad korisnicima programa. Apsorpcijska sposobnost je jedan od pokazatelja kako će se iskorištavati strukturalni fondovi koje ćemo dobiti na raspolaganje članstvom u Ako se ne naučimo povlačiti sredstva iz predpristupnih fondova danas, ne možemo očekivati da ćemo znati povlačiti ta sredstva iz strukturnih fondova sutra, kada postanemo članica Europske unije. I sva ulaganja kao što je regionalna politika Europske unije upravo djeluje preko ovakovih fondova. Drugim riječima ne naučimo li mi, oni to je potrebno kako koristiti europske fondove, ne možemo računati na razvoj u budućnosti. Koliki su ti fondovi važni, najbolje govore primjeri što Irske a i naša susjedna zemlja članica Slovenija, znala je to napraviti puno uspješnije nego što je to naša situacija. S obzirom, spomenula bih još neke stvari. Spomenula bi nešto što bi se moglo zvati nekomunikacijske strategija ove Vlade. na svakom koraku je vidljivo od izuzetno malih naklada koje je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija radilo, da bi moglo se pobliže objasniti funkcioniranje Europske unije ljudima, običnim ljudima pa sve do činjenice da Vlada nigdje ne objavljuje rezultate procesa pregovora sa Europskom unijom, kad je npr. privremeno zatvoreno jedno poglavlje. Mi ćemo se danas, sutra naći da ćemo sve ispregovarati neposredno pred referendum i da ćemo tada tone i tone papira dobiti da konzumiramo u jedno vrlo kratko vrijeme. Dakako da nećemo to biti u mogućnosti. Što se tiče edukacije srednjoškolaca i tog provođenja, prepušteno je nevladinim udrugama od strane vlasti zadnjih desetljeća udruge koje su za edukaciju programe primile brojne europske nagrade. Slično je sa ovim programom koji je dobio preporuku i izuzetnu financijsku pomoć Europske komisije. Samo za primjera radi za obrazovanje odnosno za edukaciju 20 tisuća mladih ljudi primilo se 70 tisuća eura kuna. A znate koliko je Ministarstvo vanjskih poslova na to doprinijelo? 40 tisuća ne eura, nego kuna. Znači 10%. Da kažem više je Norveška Vlada financirala ovaj projekt koja dakako nije zadužena za edukaciju mladeži u Hrvatskoj, nego što je to napravilo Ministarstvo vanjskih poslova. I naposljetku, kao što se trenutačno pristupanje nije nažalost uvijek kvalitetno i ne raspravljamo ovdje samo o tome, nego raspravljamo o izvještajima. Molim vas, tražimo izvještaje o procesima. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Ispravci netočnog navoda. Prvo je poštovani kolega Matušić. Izvolite kolega. Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegica je rekla da građani nisu redovno obavještavani. to jednostavno nije istina. Pa pogledajte na nacionalnoj televiziji emisije, pogledajte na radijskim postajama i nacionalnim i lokalnim. To je što se tiče medijske obaviještenosti. Druga stvar što se tiče ovih predavanja. Pa tih 750 predavanja ja sam rekao za ciljne skupine su, i lokalna i regionalna samouprava, i novinari, i školski uzrast, dakle srednjoškolci, nastavnici i učenici itd. Dakle, tu su tijela državne uprave. Tu je veliki broj populacije. To su obrtničke komore, gospodarske komore. Dakle, to jednostavno nije točno. Što se tiče SAPARD-a rekli ste kako nije dobro da su predavanja vezana uz SAPARD bila održana u 5. i 6. mjesecu a da je natječaj bio u 8. mjesecu. Pa to je upravo dobro. Natječaj je otvoren u 7. mjeseci, prvi natječaj za SAPARD je otvoren u 7. mjesecu i trajao je do 10. mjeseca. Prema tome, to je dobro da je održano u 1. mjesecu dva dana prije samih natječaja da se ljudi educiraju, da znaju na koji najbolji mogući način mogu aplicirati za taj program. I druga stvar, govorite o SAPARD-u kao da je završena stvar ovaj dio prvi natječaja. Pa to nije istina. SAPARD traje sada, nemojte obeshrabriti one koji se danas ili sutra mogu javiti jer natječaj traje, ili one koji će se javiti na slijedeći natječaj. Vi govorite kao da je realiziran projekat. Hvala lijepa kolega Matušić. Ispravak netočnog navoda kolega Nenadić. Izvolite. **Nenadić, Željko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa štovana kolegica je iznijela niz netočnih navoda kad je u pitanju SAPARD. Upravo ovo što je kolega Matušić rekao, pa nemojte obmanjivati javnost da je iskorišteno toliko i da je to gotova stvar. Taj program teče i traje i znamo puno onih koji su se javili i koji su u proceduri, i koji imaju velike šanse da iskoriste ta sredstva. A s druge strane netočno je da iskorištenje predpristupnih fondova je bitan uvjet za primanje članstva u EU. To je netočno. Primjer je Slovenija. Slovenija je izuzetno malo sredstava iskoristila kad su u pitanju predpristupni fondovi iz poljoprivrede pa nije bilo problema oko primanja u članstvo EU. Nemojmo obmanjivati javnost, prerano smo krenuli u predizborne akcije koje ne čine dobro da bismo upravo postigli upravo to što hoćemo a to je da iskoristimo što više novaca iz predpristupnih fondova. Hvala lijepa. Imamo repliku. Poštovani kolega Poropat ima riječ. Izvolite. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegica Čičin-Šain je u svojoj raspravi spominjala i veliku administraciju za pripremu seminara. Da. Kakva je svrha seminara za pristup europskim fondovima ako se novac iz tih fondova nije iskoristio u dovoljnoj mjeri, je li tako. Ja kažem ono što je i gospođa državna tajnica rekla. Istarska županija dobila je neke programe upravo iz predpristupnih fondova ali najvećom zaslugom upravo Istarske županije, ljudi iz Istarske županije koji su ured Istarske županije otvorili u Bruxellesu da bi bili blizu izvora i uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova došli do toga. Odgovor na repliku poštovana kolegica kako su savršeno oni informirani. vladajuće većine na ovaj veliki problem. Pazite, to je ogroman problem kako i na koji način koristiti predpristupne fondove od toga problema bježi formaliziranjem što je stajalo u zaključku i da je održano 750 predavanja, seminara, pa u tome je problem cijeli. tome je cijeli problem. Znači, želimo na vrijeme, pravovremeno ukazati da je problema sve više i da očito treba napraviti jednu cjelovitu strategiju jer ovo nam je mogućnost da određena sredstva povučemo povučemo sada iz predpristupnih fondova kako bi na pojedinim područjima stanje popravili. Ali nažalost, Vlada bježi od toga. Ona bježi od rasprave. Iako je zaključak tu jasan ona se bavi pitanjem ugovaranja, ne bavi se pitanjem iskorištavanja. I kakvu onda poruku šalje hrvatskoj naciji, hrvatskim građanima? Hrvatski građani žele jasnu strategiju što hrvatska Vlada, pregovarački timovi u cijelom ovome postupku općenito pregovaranja čine s jedne strane. I s druge što se čini u smislu da jasno, transparentno i nedvosmisleno hrvatski građani znaju kako i na koji način mogu sudjelovati vezano za dobivanje ovih sredstava iz predpristupnih fondova. Ako nas danas slušaju malo će toga razumjeti i malo će dobiti pojašnjenja kako i na koji način popraviti situaciju. Pazite, odgovorna Vlada koja vodi računa o tome neće se ovako formalistički odnositi. Sigurno se neće ovako formalistički odnositi nego recimo da je Vlada odgovorna ona bi sasvim drukčije reagirala na interpelaciju. Interpelacija je blaga. Interpelacija je u biti blaga u odnosu na probleme u kojima je Hrvatska, u kojima jesu hrvatski građani. Interpelacija da smo je mi pisali bi bilo točno stajalo Hrvatska ljudi nema nikakve strategije pregovaranja. Hrvatska samo prihvaća, puko prihvaća sve ono što traže ili članice pojedine ili Europska unija kao cjelina. I to je ta strategija i zbog toga raste taj euroskepticizam. Baš zbog toga raste jer nije uopće vidljivo što i na koji način se radi. I onda se branimo sa ovim Nacionalnim odborom. On je čisti fikus. Uzmimo kakve on ovlasti ima. Kolega Tonči Tadić je član. Koje god pitanje hoće pokrenuti, raspraviti nije to tema, izbjegava se raspravljanje. I onda sad imamo stvarno kao guske u magli umjesto da Vlada shvati. Vidljivo je, znači održano je 750 predavanja seminara, pomaci su minimalni, nikakvi su pomaci. Minimalni i nikakvi pomaci. Znači, budite svjesni te situacije da mnoge stvari nam ne štimaju. Mnoge stvari se odvijaju i raspravljaju izvan Hrvatskoga sabora. Sami pravimo greške početničke u smislu za što se sve ta sredstva mogu uporabljavati kad u nacionalnom …/Govornik se ne razumije./… Vlade to nije sadržano. Čuli smo i za tartufe i za druge stvari, i za pčele i za ostale stvari. Umjesto da je Vlada pametna, da je odgovorna pa kaže idemo napraviti strategiju, doći ćemo pred Hrvatski sabor. Ajmo po poglavljima, po svim dijelovima. I onda se neće događati ovo što se događa. To se traži od jedne odgovorne Vlade, Vlade koja vodi brigu o svojim građanima a ne samo da vodi brigu o interesima Europske njezinih pojedinih članica. To znamo da vodite brigu, to nam nemojte objašnjavati, to narod vidi i na gospodarskom pojasu i u pitanju ribara, i u pitanju rasprodaje nekretnina, to stvarno vodite brigu ali ne hrvatsku brigu, ne hrvatske nacionalne interese. S kartama izađite na stol otvorenom igrom i kažite nemamo strategije, ajmo je sada napraviti. Ajmo napraviti strategiju, nemojte stavljati u pregovaračke timove osobe kojima je glavna briga hoće li oni jednog dana naći mjesto u europskoj administraciji Europske unije. A to se priča, to otvoreno u kuloarima ti pregovarači pričaju. Njih ne interesira proces, tijek pregovaranja nego uloviti mjesto u okviru administracije i birokracije. A koga onda interesira hrvatski građanin i što, o čemu će odlučivati ako ovako nastavite raditi? Jednog dana na referendumu neće imati o čemu odlučivati. Zašto? Zato što će Europska unija izvan onoga što je obveza Hrvatske prihvaćanje pravnih stečevina u naše zakonodavstvo ostvariti kao cjelina i kao pojedine članice i one stvari koje ne spadaju u ovaj dio. dio. Pitam ja, vidjeli smo kakva je situacija, što se potpisivalo kada je riječ o gospodarskom pojasu. Jel to spada u pravne stečevine? Ne spada. I kako, zašto je Hrvatska onda na to pristala? Zašto je pristala? Zato što nema svoje strategije, što ne vodi svoj nacionalni interes. Situacija je vrlo jasna. To je vama normalno smiješno, ali će još biti smješnije Hrvatskome narodu danas sutra kad vidi što ste vi sve ispregovarali i u kakvu situaciju ste zemlju doveli. Evo, to jedna znači neodgovorna Vlada se ovako ponaša, a odgovorna Vlada od oporbe prihvaća pametne stvari, ugrađuje i poslije prezentira javnosti kao da je to njezino. Evo, to je bitna razlika između odgovorne i neodgovorne Vlade i kad se nađe pred problemima. Ali ovaj formalistički pristup o tome eto što nije sadržano pa mi ugovaramo, pa ovo, pa ono. Uvijek zakažete! Problemi jesu, svjesni smo problema. Zemlje koje su ušle u Europsku uniju vidjeli smo kako i na koji način su iskoristili ta sredstva, ali nastojimo uzeti njihova iskustva, nastojimo ta njihova iskustva ugraditi ono s čime se suočavamo ali na žalost ništa. Zbog čega postoje te, razno razna posjete pa ide predsjednik Vlade, pa ministar ovaj, pa ministar onaj iako bi nekome trebalo zabraniti da nose olovke uopće, jer znamo što su sve potpisivali i na koji način. Zbog čega sve to je kad na kraju, kad smo mi bili vani kažu vama je temeljni problem taj što se na našim greškama ne učite, a mi vam govorimo gdje smo mi fulali. Sad smo tek vidjeli kad je cijeli tijek i proces završen. Ali mi to vama govorimo, a vi radite još veće greške. Evo, prema tome dajte podvucite crtu i shvatite da je ovo tek početak da ozbiljno pristupite svim ovim problemima i da se konačno, da iskoristimo ono što je moguće iskoristimo, da na kraju ne bude “tko te ima, taj te nema“. Znači, imaš mogućnost, a ništa ne ostvaruješ i onda se kaže evo hrvatski građani imaju mogućnost za predpristupne fondove. Koliko je iskoristilo? Minimalno. Hoće li se to popraviti prema ovome ako se to bude, ako se ovako bude formalistički o tome razgovaralo i ako se ovako formalistički bude i vladajuća većina odnosila prema tome i sama Vlada nema pomaka tu. Nemojmo se baviti formalizmom! Bavimo se suštinom, jer moramo odgovoriti hrvatskim građanima koji nas gledaju i zbog toga je taj europski skepticizam sve veći. Dajte bar uzmite taktiku Carle del Ponte sa Beogradom. Evo vidite, ona je pregovarala. Istina, na štetu Hrvatske. Prema tome, budimo ozbiljni. Ovo ovako više ne može ići. Hvala. sad prelazimo prvo na ispravke netočnog navoda pa je prvi na redu poštovani kolega Nenadić. **Nenadić, Željko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Kovačević kao i uvijek nastoji iskoristiti ovaj prostor kojemu se pruža ovdje da govori da bi rekao puno tih neistina koje on smatra da bi njemu negdje i njegovoj stranci moglo negdje koristiti. Međutim, vrlo jedna njegova izjava da će vrlo malo će građana razumjeti ovo što mi ovdje govorimo, jer je netočno utoliko što nitko od onih koji su zainteresirani za iskorištenje ovih sredstava iz fonda neće razumjeti što mi danas ovdje govorimo, neće razumjeti nitko ništa zato što je upravo bio i cilj onim koji su podnosili interpelaciju da nitko ništa ne razumije, da ih još više zbunimo, a Vlada je upravo učinila sve od edukacije neposrednih sudionika, od stručnih osoba za provedbu, od medijskog prostora da bi one koji moraju sudjelovati u iskorištenju tih fondova to su lokalna uprava, poduzetnici, da bi one što prije i što svrsishodnije iskoristili te fondove. zastupnika kada je rekao obraćajući se Vladi. Vodite brigu o strateškim interesima za dobro Europske unije, a ne vodite brigu o strateškim interesima za dobro Hrvatske. To nije točno jer po tom bi ispalo da su interesi Europske unije i Hrvatske bitno različiti. Oni su sukladni u ogromnoj većini planova i projekata kao što su sigurnost, kao što su bolji život, kao što je racionalizacija državne uprave pa upravo i ovi predpristupni fondovi idu za time i zato ih Vlada i radi da bi usavršile, poboljšale, racionalizirale različite gospodarske ali i upravne subjekte. Prema tome, nije točno da se ti interesi razlikuju. Oni se podudaraju u najvećoj mjeri. Ispravak netočnog navoda kolega Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Već jedan dio je ispravljen, ali ću ispraviti onaj dio koji je kolega Kovačević netočno ustvrdio da ne koristimo iskustva drugih država vezano uz korištenje ovih sredstava iz predpristupnih fondova. To naprosto nije točno. Kolega, postoje tvining programi, postoje stručnjaci iz država koje su sada članice Europske unije koji su redovito u posjeti Hrvatskoj i koji redovito savjetuju na na koji najbolji mogući način je moguće iskoristiti sredstva, koji su najbolji mogući uvjeti. Prema tome, to apsolutno nije točno. Postoje stručnjaci iz Slovačke, s Malte, iz drugih zemalja Europske unije koji su danas članice Europske unije koji su pregovarali u proteklim godinama, koji su ušli 2004. godine. Prema tome, nemojte govoriti nešto što nije točno, nešto što nije istina. Koristimo sva najbolja iskustva drugih zemalja koje su bile u istoj situaciji u kojoj je danas i Hrvatska. To je istina. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda poštovani kolega Bagarić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, netočno je ono što gospodin uvaženi zastupnik Kovačević kaže da Vlada nema nekakvu strategiju da bi upravljala fondovima i da bi kandidirala svoje projekte. Naime, i u ovoj interpelaciji, a i inače u sustavu rada Vlade dana je određena samostalnost svima koji hoće i žele projektima kandidirati ovim fondovima što je u stvari Vlada i omogućila. Upravo stvaranjem institucija da bi mogle sve županije, znači sve jedinice lokalne samouprave kroz te institucije komunicirati sa predpristupnim fondovima i svojim projektima kandidirati. Ja ću samo podsjetiti ono što imaju sve praktički županije u obvezi iako ih je na žalost vrlo mali broj došlo do toga da imaju svoje regionalne, operativne programe u kojima su iskazali svoje prioritete i dali svoje projekte za predpristupne fondove. Znači, Vlada ima strategiju očito i način da spoji jedinice lokalne samouprave i projekte sa svim predpristupnim fondovima i njihovim ciljevima. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na replike. Prvi na redu je poštovani kolega Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Pero, sa svim stvarima koje ste rekli uglavnom se slažem, a ono što ste govorili o odgovornosti Vlade i odgovornosti naše administracije, pa ja bih to rekao ovako. Europska unija plaća svoju administraciju da Hrvatskoj da novca što manje. Mi plaćamo našu administraciju da za Hrvatsku povuče novca što više. Ali meni izgleda da ova gospoda se ponašaju kao da su na platnom spisku Bruxellesa. Ili da prevedem to narodskim rječnikom, “kad Europa kaže sjedni oni odmah legnu“. Dokaz tome je i podjela Hrvatske na tri statističke regije, gdje direktno gubimo nekoliko stotina milijuna eura, direktno gubimo i ostajemo bez njih zbog ovakvog načina, znači zbog njihovog ponašanja kad Europa kaže sjedni oni legnu. Replika, poštovana kolegica Zdenka Čuhnil ima. Izvolite kolegice. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Uvaženi, repliciram uvaženom kolegi ali prije svega bih htjela reći da je ovdje danas već netko spominjao formu i sadržaj. Mislim da ono o čemu danas razgovaramo da razgovaramo isključivo o formi. A što se tiče forme mislim da je Vlada tu svoju ulogu izvršila. Seminari su upravo govorili o tome na koji način pripremati projekte, o popunjavanju formulara, o prikazivanju ekonomskih pokazatelja. Ali seminari nisu govorili o bitnom sadržaju, a o tom sadržaju je trebao govoriti ovaj Parlament a nije imao priliku. A sadržaj je upravo trebao biti da mi govorimo o prioritetima unutar pojedinih fondova. Tu priliku smo mi propustili. I konkretno, zašto je otpalo toliko programa u programu SAPARD odnosno toliko kandidiranih projekata? Upravo zato što nisu obuhvaćeni Pravilnikom o provedbi SAPARD programa, odnosno Hrvatska nije ni kandidirala pojedina područja. Ja sam ovdje danas već spomenula, gljivarstvo, ljekovito bolje, pčelarstvo, masline, vinogradarstvo. A upravo su tu područja gdje je Hrvatska, odnosno hrvatska poljoprivreda mogla najviše napraviti. nije nama u Parlamentu dana prilika da upravo ukažemo što su prioriteti u poljoprivredi, vjerojatno bismo ovo naveli i rada bi se i sredstva za to mogla koristiti. ovdje to nije navedeno. Konkretno, imamo navedeno da možemo koristiti recimo kandidirati projekte za zbrinjavanje otpada. Ali jedna farma koja nema gnojište ne može koristiti sredstva za izgradnju gnojišta, već samo za opremanje jer je tako Pravilnikom određeno. I masu projekata evo eliminirano je upravo iz tih razloga što si ministarstvo nije dalo dovoljno truda. Još jednom ponavljam i oko prioriteta, ali isto tako a kandidira što više segmenata poljoprivrede tamo gdje ustvari i imamo mogućnosti napraviti iskorake. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani kolega Kovačević. poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolegice. Pa upravo sam ja o tome govorio, da Vlada, znači na sve ove situacije i probleme o kojima mi danas govorimo bježi u formalizam i odgovora je li to bilo ili to nije bilo u … /Govornik se ne razumije./ … umjesto da shvati svoju ulogu i zadaće i da ovu raspravu kao i vi koji ste u vladajućoj većini prihvatite kao dobronamjerno da ova situacija se ne bi događala i nagodinu. I da se ne bi događala ta situacija da Hrvatska jednoga dana bude najniža na ljestvici kad uđe u Europsku uniju da nije koristila ni 50%. A to je lako moguće, s obzirom na ovo sve što smo danas čuli i kako se taj cijeli proces i tijek odvija. samo bježi od toga, eto mi smo osnovali ovo, mi smo osnovali ono, mi s tim nemamo posla. Pa to je uloga i zadaća Vlade. Kakvi su onda pregovori? To smo već vidjeli kakvi su. Pa dajmo nešto učinimo sustavno da to više ne bude tako. Replika, poštovani kolega Sabati. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Svakako da kad je gospodin Kovačević govorio da ova Vlada nema jasne strategije, da se nedovoljno iskorištavaju sredstva predpristupnih fondova ja bih pokušao nastaviti, a i zbog odnosa Vlade Republike Hrvatske prema Hrvatskom saboru čije zaključke evidentno Vlada Vlada ne sprovodi. A govore o tome i informacije o nedavnoj podjeli Republike Hrvatske na tri prostorne jedinice koje je donio Državni zavod za statistiku od 27. ožujka 2007. godine. Unatoč činjenici da je Hrvatski sabor zaključkom prihvatio projekt, nomenklatura prostornih jedinica za statistiku iz lipnja 2003. godine koji nikad nije bio do sada mijenjan. Ovom odlukom Državnog zavoda za statistiku 5 županije sjeverozapadne Hrvatske izgubili bi oko 160 milijuna eura godišnje. A da Vlada Republike Hrvatske o tome jednostavno šuti. A ne daj Bože da se neki novi projekt uputi na raspravu u Hrvatski sabor i o tome prema potrebi eventualno mijenja postojeći zaključak koji do sada nije bio promijenjen. Pa to govori upravo o odnosu Vlade prema Hrvatskom saboru. Ako je 2003. godine Hrvatski sabor raspravljao o statističkoj podjeli Republike Hrvatske na 5 prostornih regija, a danas već imamo novu podjelu, a da mi o tome nismo ovdje raspravljali ja onda ne znam kakav je to odnos Vlade prema Hrvatskom saboru. Odgovor na repliku, kolega Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega. Pa znate i sami kakav je odnos Vlade prema Hrvatskome saboru. Ovo nije jedini zaključak na koji Vlada ne udovoljava. Imamo zaključke i pretvorbi i privatizaciji, nije se ništa napravilo. Govorimo o nizu drugih zaključaka, to je za njih eto mrtvo slovo na papiru, donesu se, pitanje je kad dođe da li je to, tko pročita ili se samo stavi u ladicu. Zašto što Vlada polako de facto nastoji uvesti Hrvatsku u kancelarski sustav. Ono, Vlada je iznad Sabora, Vlada je iznad svega i ako je nešto dobro evo to je Vlada. Ako ne, čujte to Sabor treba raspravljati, Sabor nam nije ukazivao. Recimo da li je o ovima problemima raspravljao Nacionalni odbor. Nije raspravljao Nacionalni odbor. Nije raspravljao Nacionalni odbor i zbog toga je Vlada lukavo išla eto osnovat će se taj Nacionalni odbor. Normalno iskoristio je tu, normalno da svi jesu za to da Hrvatska jednog dana uđe, pristupi Europskoj uniji, ali nakon toga ništa. I onda ona radi po svome. Mi o tome ništa ne znamo, a hrvatski narod još i manje. I onda ne treba se čuditi ni današnjoj raspravi kakva je. Replika, poštovani kolega Stazić ima. Izvolite kolega. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Kovačeviću postoje dvije vrste ljudi. Prva, to su ljudi koji obave ono što moraju obaviti, što im je dužnost. I druga vrsta ljudi oni koji imaj ispriku zašto to nisu obavili što su morali obaviti. Imamo jednu konstataciju. Trebalo je iskoristiti predpristupna sredstva u dovoljnoj mjeri. Iskorištena su u nedovoljnoj mjeri. Ocjena je nedovoljan. Kako se ponaša Vlada? Ona umjesto da odgovori zašto sredstva nisu ispunjena u dovoljnoj mjeri, zašto su nedovoljno ispunjena ona govori što su oni sve napravili. Kao student koji nije naučio za ispit, mora pasti, pa umjesto da odgovara na profesorova pitanja kaže a gledajte profesora ja sam ipak učio, pa znate ja sam učio, učio sam. A učio si, ali nisi naučio, ne znaš za ispit. Ocjena je nedovoljan. Tako se ponaša Vlada. Oni kažu a gledajte mi smo ipak 750 nekakvih tu predavanja organizirali, seminara. A koga su oni obučili? Zašto su, jesu sredstva povučena u … /Govornik se Pa zašto nije Vlada Saboru ovih, sve ove mjesece što je imala obvezu dostavljala izvještaj? Pa zato što je kao loš student odgađao ispitne rokove. Znači su da nisu spremni za taj ispit, pa nisu ni dolazili. I sad se ponašaju jednako tako. Umjesto da odgovore na pitanje zašto nisu, zašto su nesposobni oni kažu kako su se trudili. I znate još nešto. Vi govorite ovdje kao uostalom i drugi o odnosu Vlade i Sabora. Pa nije ovo odnos Vlade i Sabora. Ovo je odnos Europske unije i građana Republike Hrvatske gdje vlada posrednik. I Vlada nije dobro posredovala u interesu građana ove zemlje. Nije obavila svoju zadaću. To što usput nije informirala i Sabor to samo govori o Vladinom odnosu prema Saboru, ali za njega znamo kakav je. Pa poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega ja bih više volio da je u Vladi i svagdje u Hrvatskoj ljudi koji znaju i hoće obaviti onaj posao za koji trebaju obaviti. Također kad govorite o ovome dijelu da razgovaramo o odnosu EU i građana gdje Vlada treba biti posrednik, imamo znači Vladu koja je loš posrednik. A sad ćete vidjeti kako Vlada ide dalje u tima svojima neozbiljnima i neshvatljivim situacijama. Kolega Letica je predložio raspravu o siromaštvu. I onda Vlada kaže: «Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog za održavanje rasprave.» Pazite čak da se ne prihvati i prijedlog za održavanje rasprave. I vi sad tu zastupate Vladu. Znači tu Vlada kaže da ne prihvaća uopće ni prijedlog da se, ali ne može se ne održati kad je prijedlog upućen u proceduru. Evo vidite kakvi su to odgovori. I koga onda Vlada štiti? Sebe samo.

nešto po ovom pitanju napraviti usmjereno je umjesto seminara koje niti stručnjaci ne razumiju trebala je napraviti stručne timove. Koji će izravno pomoći u programima poljoprivrednicima, stočarima i drugima koji nemaju vremena ni dovoljno stručnosti da sami Da je Vlada mislila ozbiljno onda bi uz te timove koji će predavati okolo stručnjacima, napravila i timove koji će izravno u pomoći poljoprivrednicima i stočarima koji nisu ni vični ni stručni niti imaju vremena za to. Prema tome i ovaj uspjeh koji je Vlada postigla s ovim što su izvukli to je ja mislim maksimum koji je ona mogla postići. **Arlović, Mato (SDP)** Odgovor na repliku poštovani kolega Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega. Pa to je ono što sam ja očekivao da će Vlada shvatiti da ova politika i ovo, ovakvo pod navodnicima obavljanje poslova vezano za predpristupne fondove nije dobro. Nije dobro. Tko će se od ovih koji su se javljali, vidimo da se veliki broj javljao, a samo mali broj projekata je prihvaćen. Tko će se ubuduće javljati? Tko će se ubuduće javljati? Poglavito za očekivati je da će se javljati oni koji jesu u problemima. Kojima je trebalo pomoći u smislu da uopće mogu biti ti koji mogu, ovaj, dobiti i sredstva i povući Ali očito bitno je da se seminari održe. Eto seminari su održani. Koja je svrha seminara? Izgleda da je zasad samo radi održavanja. A nema konkretnog pomaka u smislu tih seminara, u smislu pomoći, u smislu ekipa ovih 500 i nešto, sutra će biti 1000 koliko administrativaca, da konkretno pomognu čovjeku, firmi, tvrtci. Znači da bi se konačno krenulo dalje, napravio taj bitan iskorak kako bi ubuduće sve spremniji i spremniji ulazili i mogli ne samo ugovarati sredstva nego ih iskoristiti. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Replika poštovani kolega Matušić. **Matušić, Frano Evo svoj dio replike ću se, nadovezati ću se na onaj dio kad je kolega Kovačević govorio da ako se ovako nastavi da će Hrvatska na kraju ispasti sa najnižom stopom iskorištenosti sredstava. Pa kolega naknadno ste u vašoj raspravi vrlo često se osvrtali isključivo zapravo na jedan predpristupni fond, to je «SAPHARD». Niste se osvrtali na ono što je napravljeno i na ono što je konkretno dovršeno. A konkretno je dovršeno jedino «CARDS» 2003. godine. I to dovršen je u srpnju prošle godine ugovaranjem projekata. Dakle ti projekti još nisu realizirani. Ali je ugovorenost na razini 98,4%. Prema tome gotovo 100% iskorištenosti. Da ne govorimo da je 2005. Europska unija, Europska komisija dodijelila dodatnih 7 milijuna EUR-a zbog kvalitete projekata. Dakle imali smo mogućnost povući 80 milijuna kuna, Hrvatska je dobila još dodatnih 7 milijuna EUR-a za te iste projekte. Prema tome kad govorite o «SAPHARD-u» «SAPHARD» program i projekti je tek trenutno u natječajnoj fazi. Dakle imali smo jedan natječaj o kojem ste vi govorili. Sad imamo drugi natječaj i imat ćemo još jedan natječaj za projekte vezane uz «SAPHARD». Tek nakon toga ćemo moći znati kakva je kvaliteta projekata i koliko će se projekata moći realizirati. Dalje ni tvrdnje o nesposobnosti Vlade da nema strategije, pa ne može, nije Vlada ta koja će ispunjavati formulare koje je odredila Europska prema njihovoj poljoprivrednoj politici. Prema njihovoj poljoprivrednoj politici. Prema tome nismo mi ti koji možemo mijenjati proceduru koja je zadana. Mi nismo ti. Niti je itko prije nas koji je pregovarao sa Europskom unijom odnosno tko je imao mogućnost pristupa europskim fondovima niti je itko od njih mijenjao tu proceduru. Dakle ne postoji mogućnost mijenjanja procedure. Ono što je najbitnije educirati ljude kako na najkvalitetniji način prijaviti projekte, aplicirati i dobiti sredstva. A «CARDS 2003.» je najbolji primjer koji je završen dakle

Znači to je svjesno miješanje krušaka i jabuka. Jedno je ugovoreno, a drugo je iskorišteno. A valjda je Vlada ta koja treba stvoriti pretpostavke. To je njezina i ustavna uloga i zadaća. pretpostavke. Ne da ona ispunjava formulare. To ispunjava kad Europska unija traži. To znamo da ispunjava. A ovdje bar da nađe ljude koji će pomoći ljudima koji se javljaju da im se pomogne ispuniti program. to, to se treba napraviti. To je svrha i uloga Vlade. Znači znamo da ispunjava formulare kad Europska unija, Slovenija traži nešto. To se odmah čini, parlamentarac slovenski je rekao: «Imamo problema. Ne mogu Slovenci kupovati kupovati nekretnine». Vlada je rekla: «Odmah smo to riješili, idemo na bilateralni sporazum o uzajamnosti». Tako ćemo vjerojatno i dalje ispunjavati sve te uloge i zadaće. Ali uloga je Vlade stvoriti uvjete, napraviti strategiju da ne bude ovako loša situacija. Nemojte mješati kruške i jabuke, to vam kažem po drugi puta. Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima predstavnica Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica gospođa mr. sc. Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina** Pa dozvolite mi nekoliko napomena, komentara, pojašnjenja. dovoljno i da li je ona dovoljno pametna, da li dovoljno dobro radi svoj posao, ja bih vam željela skrenuti pozornost na sljedeće. Čak ne bih ulazila uopće u tu ocjenu. Ja predstavljam Vladu pa onda jasno je šta mislim o tome. Ali želim vam skrenuti pozornost da je proces upravljanja predpristupnim fondovima nov proces koji je u nas počeo 2004. I da je potrebno izučiti njegove osobine, da je potrebno izručiti sve zahtjeve koji se tu postavljaju pred nas da bi se ustvari moglo meritorno suditi jer Vlada nešto radi dobro ili ne radi dobro. Jer ovdje se radi o procesu u kojem Europska unija Hrvatskoj daje određeni novac na raspolaganje i onda ga ne daje na način da više za njega ne pita niti ga daje, a da prethodno nije dobro propitala da li se taj novac koristi za ono za što Europska unija misli da bi se trebao koristiti. Ustvari zaključila bih da je briga i minucioznost kojom Europska unija prati svaku svoju kunu zasigurno nešto što trebamo i sami šire primjenjivati u pitanjima državnoga novca, a predpristupna sredstva ne služe za razvojne svrhe. Dakle reći da predpristupna su namijenjena razvojnim projektima u Hrvatskoj naprosto nije točno ne zato što mi to ne bismo željeli nego zato što to Europska unija nije tako definirala. Ona služe da pomognu proces pristupanja, da pomognu Hrvatskoj u rješavanju određenih administrativnih problema vezano uz proces pristupanja i dio tih sredstava služi ustvari kako bi kako bi naučili i stekli iskustva za vrijeme članstva kada će stvarno tijek novca se moći reći da služi za razvojne svrhe. Ali ono što želim kazati, u cijelom tom procesu Hrvatska nije sama i taj se proces ni na koji način ne prilagođava onome i načinu na koji mi vidimo stvarnost. Financijski tijekovi ovdje bez obzira nisu podložni pregovorima što god mi o tome mislili. Ali kondicije financijskih uvjeta, postupci i procesi koje treba poduzeti nisu podložni pregovorima. Stoga kazati da se mi bavimo ugovaranjem a ne iskorištavanjem projekata ne kazuje ništa, jer je natječajni proces i koji završava procesom sklapanja ugovora dio postupka da dođete do faze implementacije projekta, a taj proces natječajni proces za robe i za nabavku građevinskih radova minimalno traje 120 dana. Uredba je propisana ovdje spominjani prag, minimalno u broju dana koliko to traje i kaže ne smije se ovaj korak napraviti prije nego što istekne minimalno 60 dana. Minimalno 120 dana to su 4 mjeseca plus … ocjene delegacije koja procjenjuje i ocjenjuje svaki korak, svaki papir, svaki dokument odgovara na pitanje zašto jedan jednostavni, relativno jednostavni natječajni postupak traje 9 mjeseci ma što god mi činili. Jer ako su koraci u procesu zadani da ne smijete nešto raditi prije nego što minimalno istekne toliko i toliko dana onda je to na žalost tako. O strategiji. Ne bih se brinula o strategiji, posebno se ne bih brinula o strategiji u ovom dijelu koji se odnosi na poljoprivredu jer se SAPARD program i provodi temeljem plana za poljoprivredni i ruralni razvitak 2005./2006. koju je napravilo Ministarstvo poljoprivrede, Upravna direkcija za SAPARD, ali ne samo. Ono što je bito ustvari tu reći da je ta strategija kao i svi strateški dokumenti kojima se definira način i korištenje europskih sredstava donesen u procesu tzv. partnerskih konzultacija u kojima su sudjelovale svi institucije vladine i nevladine kojih se to na neki način tiče i imale su prilike reći. Da li su u tom trenutku rekle i predložile gljive, ne znamo, ali u drugom natječaju gljive su, strategija je u tom smislu Dakle strategija kako i za što će se potrošiti taj novac postoji, ali strategija je ograničena onim okvirom koji je postavila Unija, na žalost tu nema prevelikog prostora. Seminari i kvaliteta proizvoda posljednje na što se želim referirati. Da, održavani su seminari, ali izbor na natječaju nije pitanje impresije. Na natječaju se traži tekuća likvidnost, profitabilnost projekta, traži se vrlo tvrdi podaci. Očigledno i oni koji su to ocjenjivali nisu imali niti malo prostora ocjenjivati na temelju nekih impresija, samo na temelju čvrstih kriterija o kojima je ovdje mislim govorio zastupnik Kajin. Prema tome, to još jednom potvrđuje da bismo ustvari bili uspješni u korištenju ovih fondova, kako danas tako i kada kada budemo članica, onda ti projekti moraju biti kvalitetni i firme koje se javljaju na natječaj moraju biti uspješne. To nisu potpore za slabe, za one koji ne uspijevaju na tržišnoj utakmici. Na žalost to je tako. Potpore za one koji se teško nose tržišnom utakmicom ostat će nacionalnom budžetu. Zato dakle i dalje će se nastaviti obrazovne aktivnosti i ovim tempom kojim se do sada radilo, nadam se i bolje, uvijek se može raditi i bolje. državna tijela ne mogu pripremati projekte. Ovdje je jedan od zastupnika govorio zašto se ne osnuju ekspertni timovi koji će pripremati projekte. To bi imalo za posljedicu povrat sredstava u proračun Europske unije. To bi imalo za posljedicu da bi ustvari kolega Žigman trebao takav takav postupak prijaviti komisiji kao nepravilnost, jer je to jednostavno zabranjeno. Oni koji provode natječajni postupak, oni koji ocjenjuju projekte to je dakle SAPARD agencija ili provedbena agencija u Ministarstvu financija, ne mogu i ne smiju sudjelovati u njihovoj pripremi. Dakle jedino što nam ostaje, ostaju nam seminari, ostaje sva ona dokumentacija, pitanje, odgovoriti, upute koje se nalaze na web sajtu Ministarstva poljoprivrede i koji se od Ministarstva poljoprivrede mogu mogu dobiti i poštivanje natječajne dokumentacije. Jer mislim da je također netko govorio 90% projekata je odbačeno na prvom natječaju SAPARD zbog toga što je bila dokumentacija nepotpuna. Da. Ako netko ne može podnijeti potpunu dokumentaciju pa teško onda možete očekivati da mu agencija može odobriti potporu na temelju kojeg kriterija. Evo hvala vam lijepo, ne bih dalje duljila, nadam se da sam barem dio ovih nedoumica uspjela razjasniti. **Arlović, Mato (SDP)** Ispravak netočnog navoda, kolega Lesar. Sasvim kratko. Ispravljam navod gospođe državne tajnice, da se ovdje radi o procesu, odnosno o procesima pregovaranja, ugovaranja i bilo čega. ovoj interpelaciji radi se samo o jednoj s tvari, nepoštivanje zaključka Hrvatskoga sabora od strane Vlade, izostanak dva izvješća i ničeg drugog. Sve što ste sada govorili je trebao biti sastavni dio izvješća. Interpelacija je zbog toga što niste odradili preuzetu obavezu koju ste u ime Vlade u ovom Parlamentu vi prihvatili i nitko drugi. **Arlović, Mato (SDP)** Ispravak netočnog navoda, kolega Radoš. Ne samo netočna, nego i neobična izjava gospođe Dalić da ovi programi zapravo nisu razvojni programi. Pa što je razvoj ili pretpostavka razvoja nego razvijanjem infrastrukturnih projekata kao što su promet i okoliš, što je sastavni dio ISPA programa, strukturalna prilagodba koja je također pretpostavka razvoja, a da ne govorim o programu SAPHARD koji u svom nazivu, ja ću ga prevesti ima, dakle Specijalni pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj. Tako se može reći da ti programi nisu razvojni programi. Da je to tako pokazuju i pravila prilikom dobivanja programa. Da bi se uopće moglo pristupiti SAPHARD programu država mora ponuditi, ponuditi, a onda i prihvatiti od strane Europske Komisije višegodišnji nacionalni program ruralnog razvoja, a za ostale programe nacionalni razvojni program. Sada je on ukomponirao neke druge dokumente, ali je pretpostavka da bi se uopće pristupilo tim programima da imate razvojne programe. Hvala. Hvala lijepa. Sada određujem do 15 sati uobičajenu stanku, a u 15 sati nastavljamo s